Sada nastavljamo raditi po utvrđenom dnevnom redu. Na redu je - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovini, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 603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 Raspravu o konačnom prijedlogu zakona proveli su Odbor za zakonodavstvo i Odbor za gospodarstvo. Izvješća ovih radnih tijela primili ste na sjednici. Želi li predstavnik predlagateljice dati uvodno obrazloženje. Da. poštovani Alen Leverić, zamjenik ministra gospodarstva. Izvolite poštovani zamjeniče. Hvala lijepo gospodine predsjedniče, uvažene dame i gospodo zastupnici. Razlog donošenja ovog zakona odnosi se na dodatno poboljšanje uređenja same djelatnosti trgovine kojom se omogućava razvoj trgovine u RH uz pokrivenost trgovinske mreže kao i funkcioniranje cjelokupne društvene zajednice. U svrhu pojednostavljenja poslovanja te potrebe za uređenjem postojećih oblika trgovine inspekcijskih poslova, ovim zakon revidiraju se materijalne odredbe na način da se iste u ovom činjeničnom, pravnom opisu određuje jasnije i preciznije. Isto tako, razlog donošenja ovog zakona vezan je uz provedbu reformske mjere Vlade RH i transformaciju državnog inspektorata RH te se sukladno Zakonu o ustrojstvu, djelokrugu ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave ovim zakonom propisuju odredbe da inspekcijske poslove iz dosadašnje nadležnosti državnog inspektorata nad odredbama Zakona o trgovini provode nadležni inspektori Ministarstva financija. Ujedno, ovim zakonom izvršeno je usklađivanje sa Kaznenim zakonom u odnosu na preklapanje prekršajnih odredbi važećeg Zakona o trgovini sa kaznenim djelom nedozvoljene trgovine te je izvršeno usklađenje sa odredbama Prekršajnog zakona na način da se prekršaj podijeli prema težini same povrede, a što postojećim zakonom nije bilo propisano. Također je važno istaknuti namjeru zakonodavca da odvoji slučajeve koji ne rezultiraju zabranama obavljanja djelatnosti trgovine već se za iste propisuje novčane kazne kojim će se postići svrha kažnjavanja, kao npr. u slučaju neisticanja radnog vremena odnosno nepridržavanje istaknutog radnog vremena. U svrhu smanjenja administrativnih ograničenja predmetnim zakonom proširuje se institut nastanka obavljanja djelatnosti trgovine na način da na nastavak obavljanja djelatnosti trgovine bez izdavanja novog rješenja u ispunjenu uvjeta za bavljenjem djelatnosti trgovina ne utječe izdavanja ranije rješenja u ispunjavanju uvjeta kao niti promjena vrste robe kojom se bavi djelatnost trgovine ukoliko su ispunjeni uvjeti propisani pravilnim minimalnim tehničkim i drugim uvjetima te ukoliko se ne radi o hrani i robama opasnim za život i zdravlje ljudi i životinja te prirodi i okolišu. Na taj način trgovcima se omogućava jednostavnije pokretanje poslovanja i otvaranje novih prodavaonica i radnih mjesta bez dodatnog financijskog opterećenja i u kratkom roku. Bitnim je potrebno naglasiti da ovim zakonom po prvi puta propisuje da se mjera pečaćenja prodajnog objekta neće primjenjivati sveobuhvatno kao što je bilo do sada nego samo u odnosu na trgovanje onom robom kojom je utvrđena povreda samog propisa, odnosno ako je trgovac nađen da prodaje cigarete ili alkoholna pića maloljetnicima, neće moći prodavati dalje tu robu, ali trgovina će moći funkcionirati, do sada to nije Isto tako novina ovog zakona odnosi se i na propisivanje slučajeva kada će nadležni inspektor zabraniti pravnoj ili fizičkoj osobi obavljanje djelatnosti trgovine usmenim rješenjem, a to su slučajevi kada je to potrebno radi poduzimanja hitnih mjera radi uklanjanja neposredne opasnosti za život i zdravlje ljudi. Stoga u cilju osiguranja … obavljanja djelatnosti trgovine, uklanjanje nepotrebnih administrativnih prepreka, brže i jednostavnije prilagodbe promjenom na tržištu kao i kvalitetne provedbe nadzora ove djelatnosti, a sve u svrhu njenog daljnjeg razvoja i povećanja konkurentnosti, upravo se ukazala potreba za ovakvim zakonskim rješenjem. Isto tako Vlada RH ima amandmane i to na članak 3. kojim se dopunjuje članak 6., znači briše se, obrazloženje članak 3. briše se budući da se temeljem upisa upisnih šumoposjednika kao i prema važećim odredbama Zakona o šumama i drugim podzakonskim aktima, porijeklo robe iz šumoposjednika dokazuje na temelju propisanih dokumenata od strane tijela nadležnih za samo područje šumarstva. Isto tako članak 25. će se brisati zato što je sukladno ovom članku 3. potrebno brisati članak 25. zato da se nomotehnički dorađuje izričaj. Hvala lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovani zamjeniče ministra. Imamo repliku poštovanog zastupnika Damira Kajina. Kada je riječ o trgovini, ovdje vidimo u obrazloženju zakona da u ukupnoj distributivnoj trgovine sudjeluju u GDP-u sa 10%. Međutim ono što je bit vidimo mi kod male trgovine i zato sam ja i prije sa vama govorio o kaznama, to vidimo kod male trgovine u Zagrebu, Puli, Rijeci, itd. Svaki drugi poslovni prostor je danas zatvoren, oblijepljen papirima, sve je na rasprodaji, ljudi zatvaraju. Ove rezultate ovdje mora se prije svega pridodati velikim tvrtkama, sada temeljem preporuka EU mali trgovci jasno kao i svi ostali trebaju plaćati PDV na poslovni prostor. To diže cijenu poslovnog prostora za 25%, to je kao kada bi netko do jučer plaćao ili je plaćao 12 rata, sada plaća 15 rada. Nitko nema sluha za taj jedan problem i mislim da bi o tome isto tako morali porazgovarati. Velikima se otpisuje sve, a malima ili na male se prebacuje i dodatan teret od kazni na dalje i mislim da to nije u redu. Odgovor na repliku, poštovani Alen Leverić. **Leverić, definirane po određenim kriterijima, znači, kao što je nekada bilo da se zapečati cijela trgovina, danas to više nije tako ako se u segmentu određene robe ne izvrši prekršaj što mislimo da je olakšanje za samog trgovca. A što se tiče ovog dijela koji ste vi … to ipak nije Zakon o trgovini o čemu vi govorite, koliko je meni poznato, to je Zakon o PDV-u. Hvala lijepa. Da li žele predsjednici radnih tijela odbora Hrvatskog sabora iznijeti izvješća? Ne žele. Otvaram raspravu. U raspravu idemo po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Na redu je klub HDZ-a u Hrvatskom saboru i poštovani zastupnik Đuro Popijač. Izvolite.

iz ministarstva i kolege. Dakle evo, pred nama je izmjena Zakona o trgovini, gospodin zamjenik je objasnio ključne promjene koje se ovdje događaju. Dakle, pored onih usklađenja koje je bilo bitno učiniti nakon pristupanja Hrvatske EU, dogodile su ste tu još određene izmjene koje evo želimo i malo prokomentirati i eventualno tražiti dodatno objašnjenje pa ako je moguće i inzistirati na određenim korekcijama ukoliko za to bude Vlada ocijenila da je moguće. prvo nailazimo na ovu odredu koja se tiče uvoza naftnih derivata i uređenja obveza skladištenja u slučajevima kada se radi, dakle o maloprodaji i u slučajevima kada se o veleprodaji. kada se radi o maloprodaji ovdje se govori da više se ne moraju ispunjavati oni uvjeti iz ranijih pravilnika kada se moralo osigurati kvalitetno skladištenje, skladišni kapaciteti radi daljnje distribucije, a kada je izvor derivata iz područja i teritorija i zemalja EU, Turske, ali i iz trećih zemalja. Dakle, govorimo o dijelu koji se odnosi na maloprodaju. Istovremeno, nadalje ostaju obveze prodaje kada se radi o veleprodaji da se moraju osigurati skladišni kapaciteti, odgovarajućih karakteristika zaštite i svega onoga što pravilnik i definira, a da bi se spriječio ulazak nekvalitetnog goriva iz trećih zemalja u RH. Sada ja Sada ja jednostavno tu postavljam pitanje, dakle da li je moguće onaj koji se bavi maloprodajom direktno dovesti cisterne iz Bosanskog Broda, pretočiti je na bilo koju benzinsku pumpu u Hrvatskoj i da to ne bude pod ovim uvjetima Pravilnika kao što to vrijedi za veleprodaju? Jednostavno ne vidim u čemu je razlika jer ovdje kada je o veleprodaji govori se o potrebi sprečavanja nekvalitetnih derivata, a kod maloprodaje očito Pitanja ukidanja Državnog inspektorata direktno se reflektiralo i na područje inspekcije i nadležnosti na području trgovine pa vidimo da je Ministarstvo financija u biti u potpunosti preuzima najveći dio ili gotovo sve. Nadležnosti koje se odnose na povrede odredbi iz ovog Zakona o trgovini. Govori se ovdje o nadležnim inspektorima Ministarstva financija, znamo da ih oni imaju poprilično. Dakle i Porezna uprava i Ministarstvo financija i sada Carina, a držim da možda ovdje treba pojasniti koja to nadležna inspekcijska tijela u Ministarstvu financija će nešto raditi na temelju ovih odredbi zakona. pretpostavljam da je to Carina jer je u najvećoj mjeri izgubila onu ulogu koju je imala prije ulaska Hrvatske u EU. Sada ono Sada ono što je meni i nama bilo najspornije, a zamjenik je ovdje pojasnio i moram priznati da se zahvaljujemo na to intervenciji jer smo imali bitne primjedbe u odnosu na taj članak 3.koji je govorio o dodatnom administriranju prilikom prometa drveta i svih proizvoda u dijelu drvnog asortimana koji proizlazi iz onog dijela koji nije šuma koji nije u nadležnosti države odnosno vlasništvu države dakle šumoposjednika. Mi znamo da u Hrvatskoj ima oko 600 tisuća hektara šumske površine koja u privatnom vlasništvu i ovo što je bilo do sada navedeno u članku 3.zaista bi dodatno zakompliciralo i nepotrebno izbirokratiziralo nešto što je već sada ugrađeno u sama pravila i Zakon o šumama i dobro je da se to na kraju sada i ovim amandmanima Vlade miče iz ovoga zakona. a sasvim sigurno je potrebno ako je potrebno dodatno osigurati kontrolu prometa drvnih proizvoda što god ovdje piše i višemetricu i ogrjevno drvo i neobrađeno drvo da je to moguće dodatno doraditi, a eventualno u samom Zakonu o šumama i pravilima o postupanju prilikom preuzimanja, prilikom distribucije prometa u tim dijelovima i to prebaciti i prepustiti kao što je to do sada u samoj nadležnosti nadležnog ministarstva, Ministarstva poljoprivrede i šumarstva. Dobro je ovo što se tiče OPG-ova omogućava prodaja i na drugim prostorima osim ona što je bila do sada definirana na kućnom pragu. Naravno ovdje se nije propustilo reći da će se u tim slučajevima morati osigurati sve one dozvole koje bi u krajnjoj liniji mogle i i poznavajući i znajući kako administracija po pojedinim lokalnim samoupravama rade otežati i zagorčati ovakvu aktivnost ili ovakvu želju OPG-a da svoje proizvode prodaje na drugim mjestima na onima gdje je to sada ovim promjenama zakona i omogućeno. Ono što se posebno odnosi veća količina promjena to su u dijelu kazni, u dijelu represije. Načelno nije dobro da se dogovori o bilo kojem dijelu i bio o kakvom inspekcijskom nadzoru, o potrebi zatvaranja bilo kojeg gospodarskog gospodarskog subjekta od ugostiteljskog do područja trgovine ili bilo što drugo. To generalno čini štetu i samom poduzetniku, a čini štetu naravno i proračunu i gospodarstvu i društvu u cjelini. I to bi trebalo minimizirati u čim većem mogućem obimu. Ovdje se jedno ključno pitanje otvara kod načina kada je moguće ukoliko se utvrde određene nepravilnosti, a tiču se ovih uvjeta kada se objekt trgovački zatvara ili pečati. I ova rješenja kada to poduzetnik može

Iza toga slijedi i čitav niz odredbi koje su prekršajnog karaktera i koji govori o kaznama. je ovih 30 tisuća kuna neka akontacija za eventualno nekakav sljedeći proces u prekršajnom postupku i zašto baš 30 tisuća kuna i što na kraju krajeva znači, kako se došlo do te cifre. Dakle ako platim 30 tisuća kuna, pogodim se pretpostavljam sa ako u par dana dokažem da sam otklonio nedostatke tada mi se neće pečatiti ili zatvarati na određeni rok moj biznis moja mala trgovina, radnja ili što god. Dakle ovo zaista zahtjeva jedno dodatno obrazloženje. Cijenimo namjeru da se tu željelo ići na neki način u susret samim onima koji obavljaju tu djelatnost ali nije isto 30 tisuća kuna, da ne spominjem nekog velikog … dakle ima ih dosta kod nas i za nekog malog poduzetnika koji ima jedan dućančić i prodaje nešto i zatekne se sa nekim prekršajem za kojega inspektor cijeni prema evo ovom zakonu da bi ga trebalo zatvoriti. 30 tisuća kuna je ozbiljan promet i ozbiljna kazna za svakog onog tko se bavi malim biznisom. Tu bi trebalo vidjeti da li to treba ostati tako, što je smisao ove odredbe i li je moguće eventualno ako i treba stajati da se diferencira ipak nekakva razlika između malih i velikih igrača na tom području. Generalno trgovina i vidjeli smo i čuli koliko ona zapravo ima veliki udio u gospodarskom životu Hrvatske, koliko preko stotinu tisuća ljudi zapošljava. I sve ono što se događa sa Zakonom o trgovini, sva regulativa, ovo je jedan od najsloženijih zakona ima jedno od najvećih poglavlja što se tiče kaznenih odredbi. I sve ono što se događa, što se mijenja ima veliki utjecaj i reperkusije na veliki broj ljudi koji su uključeni u čitav taj lanac trgovine od izvora do potrošača. I zato je i nužno evo šteta što ovo mora ići zaista i nekim, ovim ustaljenim redom, dakle zakon po hitnom postupku. Da bi se eventualno još moglo napraviti dodatna pojašnjenja, dodatne promjene u cilju smanjenja birokratskih barijera, u cilju poboljšanja uvjeta u kojima ovi gospodarstvenici funkcioniraju a sve evo u, na kraju krajeva i u cilju

našli da bi trebalo još iskomentirati, eventualno poboljšati. Pa evo sama odluka o prihvaćanju biti će kada za to dođe vrijeme, odnosno na …/Govornik se ne razumije./… **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovani zastupniče. Imamo nekoliko replika. Poštovani zastupnik Stjepan Milinković. Izvolite, replika. **Milinković, Stjepan kolega Popijač spomenuli ste da je dobro ovo što se tiče OPG-a da mogu osim što su do sada mogli prodavati na kućnom pragu, da će moći i na drugim mjestima. prvi koji sam upozoravao na problematiku OPG-a prvi trebao zapljeskati toj namjeri ali sam dužan upozoriti na ovom mjestu da broj se sada već, teško se i broji koliko ih je propalo i svaki dan propadne po deset OPG-a tako da nažalost bi se mogli zvati na one dvije vrste oni koji su propali i oni koji će propasti. i jučer sam bio na prezentaciji programa mjera ruralnog razvoja i sada kada sam vidio taj redoslijed koji treba, sada je u prosincu prihvaćena ova direktiva. I sada naš program mjera treba ići na usklađenje u Europsku komisiju i dok to sve zaživi ako naravno Europska komisija to prihvati to će biti opet itekako puno vremena tako da ne vjerujem da će biti tako velike mogućnosti. No, ako se neki i odluče na te mogućnosti da na primjer neki OPG da svoje proizvode prodaje u nekom velikom trgovačkom centru, ajmo reći da postavi nekakav štand, prvo će doći na ove probleme o kojima ste vi rekli da će imati problema sa skupljanjem potrebite dokumentacije. A drugo, zamislite u tim centrima gdje se roba kojekakva, sa kojekakve kvalitete uvozi sa kolikom konkurentnošću taj naš OPG-ac može se naravno sa tim problemima nositi. Znači situaciju baš bez obzira na dobre namjere i nije baš tako sjajna za OPG. Hvala lijepo. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Đuro Popijač. kakvo je katastrofalno stanje nastalo nakon evo svih ovih promjena i uvjeta poslovanja koje su bitno pogoršane u posljednje dvije godine. prema poboljšanju tih uvjeta poslovanja, mogućnosti plasiranja svoje robe, prezentiranja su dobro došle. Znajući naravno s kakvim se problemima susreću kada dođu u labirint administracije podižući razno razne dozvole za koje se evo i ovdje ugradilo da se moraju na kraju krajeva osigurati, često puta dolazi do toga da ljudi odustaju i da i nemaju vremena na kraju krajeva jer ovdje i kaže oni su vlasnici, oni su nositelji a oni su i direktni ti koji proizvode te proizvode na svojim njivama, na svojim voćnjacima, vinogradima i gdje god. Dakle teško se može i pretpostaviti nekakva zaista velika gospodarska aktivnost da će netko pohrliti u velike prodajne centre i otvarati svoje štandove a teško će vjerojatno i pronalaziti prostor tamo jer ti centri imaju naravno drugačije interese. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Kolega Popijač je mislim dobro problematizirao pitanje ovog iznosa od 30 tisuća kuna kao fiksnog iznosa kojeg su trgovci dužni uplaćivati u državni proračun ako žele nakon izrečene mjere obustave rada i otklanjanja nedostataka ponovno početi sa radom. Mislim da bi predlagatelj tu doista trebao objasniti kakav je to iznos od 30 tisuća kuna, zašto je to baš iznos od 30 tisuća kuna, što taj iznos predstavlja, budući da to nije prekršajna kazna, jer prekršajni postupak bi se u tom slučaju vodio i odredio kolika bi to bila kazna. Nije ni zaštitna mjera koja je u spomenutoj odredbi predviđena kroz institut zabrane obavljanja djelatnosti i pečaćenja pojedinog objekta a nije ni ugovorna kazna koja bi se određivala prema Zakonu o obveznim odnosima. Dakle, postavlja se pitanje što je to. To je na ovakav način kako je to predloženo u zakonu doista veliko opterećenje za trgovce posebno male trgovce, 30 tisuća kuna je neki put i dvomjesečno, tromjesečni promet jednog trgovca na malo. Pa se postavlja pitanje čemu taj iznos a da ne govorim da je on praktički po mom mišljenju i protuustavan ograničava prava i slobode poduzetništva. Hvala. bolje ste uvidjeli u čemu je ta sva problematika. I mislim da je dobro da smo upozorili i da kolege pokušaju naravno to svesti i što se tiče ako je moguće takva mjera u neke razumne financijske okvire. A naročito je bitno, to što ste komentirali da li to postoji i zakonskih preduvjeta i da li je to zakonito u odnosu na druge zakone koji govore o tretiranju i načinu eventualnih prekršajnih događaja koje poduzetnici mogu iz ovog ili onog razloga učiniti. Pa vjerujem da će ova rasprava doprinijeti i konačnom rješenju koje će predložiti predlagač. Zahvaljujem predsjedniče. Pa evo kolega Popijač, na tragu ovoga što je i kolegica Ožbolt vezano za 30 tisuća kuna da tako kažem nekakve uvjetne kazne. plati, nastavi raditi, ukoliko ne platiš dakle ne možeš raditi, idemo u prekršaj. Da li se plaća ovih 30 tisuća kuna pa nema prekršajnog dalje ili kaznenog postupka ili ovih 30 tisuća kuna samo da tako kažem ucjena da ne zatvorimo objekat nego da on može i dalje ovih nekoliko dana raditi. Mislim da je to izuzetno veliki problem i da to treba detaljno razradit da svima bude jasno zbog čega se plaća tih 30 tisuća I vezano za ovo utvrđene nepravilnosti. Mi smo ovog ljeta bili svjedoci da su se zatvarali objekti i hoteli zbog toga što su ti poslovni subjekti ili obrti bili dužni državi određena davanja po osnovi poreza i doprinosa, dakle pečatili su se objekti zbog duga i šta se sad dešava? Dakle ja platim 30 tisuća kuna ukoliko ih imam, mogu nastavit dalje raditi. Da li sam ja otklonila nepravilnosti ukoliko nisam platila svoj dug ili nisam otklonila? Dakle, mislim da imamo tu još izuzetno veliki prostor koga moramo definirat da bi svatko u svakom trenutku znao najprije zbog čega se plaća 30 tisuća kuna, a drugo kada to mogu ili kada ne mogu napraviti. Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Đuro Popijač. **Popijač, Đuro (HDZ)** Hvala lijepa. Da kolegice, mislim da će se upravo oko te stavke ovdje najviše polemika otvoriti, ali bih isto tako podsjetio, dobro ste rekli da su se zatvarali hoteli za porezne dugove, no međutim zatvarali su se ugostiteljski objekti za cijenu jedne kave, dakle 8, 16 kuna i zato sam i govorio da generalno pristup tome da se ide sa takvim drastičnim mjerama, zatvaranje po mjesec dana ili tjedan dana kao što je to bilo, se čini dvostruka šteta. Pa ako je netko učinio prekršaj da mu je ostalo u blagajni 8 kuna i zbog toga se zatvara kafić 6 kuna, pa možete zamisliti kakvu je taj inspektor ili netko učinio štetu, ne inspektor nego samo zakonsko rješenje, koliko je poreza izgubio jer taj ugostiteljski objekt nije radio tjedan dana. A da ne spominjemo sad sve ono što je bila tema i pauze gdje se opraštaju stotine milijuna kuna, a to i dalje se čini ekonomski ili ne znam kako opravdanim. Dakle kod različitih stvari, različitih slučajeva, različitih interesa očigledno i različito postupamo pa to je i vrijeme da se razjasne takve okolnosti, te okolnosti da se to jednom ujednači. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Na redu je Klub zastupnika Nezavisne liste i poštovani zastupnik Ivan Grubišić.

Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege zastupnici. Klub nezavisnih zastupnika u Hrvatskom saboru podržat će ove Izmjene zakona o trgovanju, ali prije toga upozorio bih i možda započeo sa parafrazom jedne pjesme "dok brod naš tone, tone, o zakonima zborimo mi". Ovo tijelo donosi zakone, a nikako da krenemo naprijed. Dakle zakoni su potrebni, to je kostur na kojem počiva jedno društvo, ali nije dostatan samo kostur jer to može onda biti strašilo ukoliko nema cjelovitosti organizma. Pokojni Vlado Gotovac koji je bio i član ovoga Doma znao je često puta ponavljati da svi mi hoćemo Hrvatsku, ali da se još nismo složili kakvu Hrvatsku hoćemo. Ja mislim da smo još na traženju kakvu Hrvatsku hoćemo radi podijeljenosti u Hrvatskom saboru i što je teško dobiti konsenzus. Ja sam pokušao u jednoj sintagmi odrediti kakvu Hrvatsku hoćemo, to je građanska Hrvatska i to je etička Hrvatska. Kad kažem građanska Hrvatska, onda podrazumijevam pod tom građanska da je to demokratska, da je socijalna i da je pravna država. Izgleda mi da je pred nama još zadatak da izgrađujemo upravo takvu građansku Hrvatsku, demokratsku, socijalnu i pravnu Hrvatsku, nadodali smo još jedan pojam, to je etička Hrvatska. Po mom mišljenju koliko pratim zbivanja u našoj civilizaciji, dva su temeljna problema civilizacijskog okruženja u kojem mi živimo. To je izgubljen je humanizam, odnos čovjeka prema čovjeku, poremećeni društveni odnosi i trebamo rehabilitirat humanizam kao način života i etičke principe. Bez etičkih principa, bez obzira kakve zakone donosili koji su potrebni, ali sami po sebi bez etike i duhovnosti neće nas izvući iz krize. Drugo je problem duhovnosti, to je problem dakle vrijednosnih stavova koje su civilizacijskih događanja

teško ćemo promijeniti samim zakonima i poslovanja u trgovini, jer u trgovini rade ljudi a i ako se to ne promijeni u glavama ljudi teško će se promijeniti u praksi trgovanja bilo kojim proizvodima u našem društvu. Zato jedan događaj prošlih dana kad nisam prepoznao jednu osobu kojoj sam bio vjeroučitelj. Rekla je pa kako me ne znate, ja sam redovito išla. Ali je promijenila frizuru, promijenila je izgled. Ja kažem vidi se da je lakše promijeniti nešto na glavi, nego u glavi. Složila se je. I kod nas je isto važno promijeniti neke stvari u glavi pa će i trgovina krenuti bolje, pravednije jer ovako na svakom koraku treba se bojati da ćeš biti prevaren i da ćeš biti izigran. Evo toliko i o samoj temi predloženog zakona. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Sada je na redu Klub zastupnika Socijaldemokratske partije i poštovani zastupnik Igor Rađenović. Zahvaljujem gospodine predsjedniče, gospodine zamjeniče ministra sa suradnicima. Evo dozvolite da u ime klube Socijaldemokratske partije kažem nekoliko riječi oko ovog zakona i zašto će ga klub zastupnika podržati. Da nastavim tamo gdje je moj časni prethodnik stao, značajno i kako je organizirano društvo, ali je trgovina važan segment toga društva, vrlo značajan segment toga društva, Sve grane gospodarstva su danas dinamične i dinamičnije, sve se oko nas odvija brže koliko god mi to ne željeli, ali svijet je jednostavno puno toga brži i potrebna mu je stalna prilagodba. Ako postoji jedna gospodarska djelatnost gdje je taj proces osobito značajan i brz onda je to u svakom slučaju trgovina. Dakle, uz to dinamično tržište koje karakterizira trgovina evo spomenimo se osobito u Hrvatskoj, dakle od samostalnosti, od devedesetih imali smo devedesetih bum novih, malih trgovina, bum konkurentnosti jednim dijelom i zbog oslobađanja tržišta, drugim na žalost značajnim dijelom i zbog toga što su ljudi masovno u industriji u prerađivačkoj industriji ostajali bez posla i trgovina je bila jedini izlaz da se zapravo preživi. Dakle, to su devedesete. Onda krajem devedesetih dolazi do malo jačih trgovačkih lanaca. Nadovezujemo se i na razno razne privatizacije, ali pustimo sad tu priču. Uglavnom trgovina se okrupnjuje, s time da ovi veliki polako što poslom, što onda i ekonomskim oblikom, dakle preuzimaju ove manje. Onda dolazimo do spajanja jakih konkurenata, a evo zadnjih godina otvaranjem tržišta sada i veliki već gutaju velike. Čak i neki hrvatski veliki gutaju hrvatske susjede velike. Prema tome, okrupnjavanje je jednostavno zadana varijabla i sa te strane ima veliki utjecaj i ne slažem se sa vama predsjedniče. U jednom dijelu je moj prethodnih značajno govorio o temi. Ima značajan utjecaj dakako i na život ljudi. Tu je dakako i zaštita zaposlenih, prava radnika. Pripremajući se za ovu raspravu pošto sam prvi put u Domu pogledao sam prethodne rasprave, imali smo vrlo dinamične rasprave oko prethodnih Zakona o trgovini. Uglavnom se to odnosilo na rad nedjeljom, na prekovremene sate, na rad inspekcije itd. Glavna zapravo, glavno razmimoilaženje oko toga da li u Zakonu o radu i trebaju te stvari pisati ili ne. Mislim da smo sve te bolesti prebrodili. I u svakom slučaju trgovina je vrlo značajna djelatnost i Zakon o trgovini vrlo je značajan. U najnovije vrijeme evo i zbog održavanja likvidnosti, zbog plaćanja, zbog velike količine novca koji se, dakle vrti značajan je osobito u Hrvatskoj. Mi smo turistička zemlja samo na osnovu, dakle distributivne trgovine. Rekao je netko od prethodnika 10%. Taj postotak u BDP-u značajno raste u trećem kvartalu, raste zato što je turizam. Dodatna liberalizacija trgovine je jedan od glavnih razloga, možda i ponajviše upravo su i europski propisi. Dolaze nam i stalni propisi oko zaštite potrošača itd. Generalno kažem 28% tvrtki u Republici Hrvatskoj bavi se trgovinom, 22% zaposlenih bavi se trgovinom, a kao što rekoh desetak posto je udio samo distributivne trgovine. sedam godina da od 2008. zadnjih pet godina imali smo mnoge, brojne izmjene. Teško je pratiti ovaj zakon, dosta je i složeno pisan. Bio je i prijedlog i na Odboru za gospodarstvo da se možda razmisli o nekoj novoj interakciji kada će se pisati nove izmjene i dopune zakona i kažem zbog te dinamičnosti to će očigledno biti potrebno. Možda bi bilo dobro da se napiše i novi, dakle …/Govornik se ne razumije./… ispočetka Zakon o trgovini baš zato da bi se zbog ovih, ovog velikog broja subjekata i zbog njegove složenosti puno lakše mogao pratiti. No da se dakle vratim na sam zakon što se u njemu mijenja, što se dodaje. Uglavnom ono što je leit motiv cijele priče je zapravo svojevrsna liberalizacija, olakšavanje poslovanja u teškim i složenim gospodarskim odnosima na način da se određene birokratske prepreke ruše. Pa se tako između ostalog definira ono što nije do sad bilo definirano, a to je prigodna prodaja koja dobije, dakle svoju definiciju, ograničava se na maksimalno 60 dana i zbog zaštite tržišne utakmice itd. Direktna prodaja se izjednačava dakle sa direktivama koje donosi EU. U cilju modernizacije, prilagođavanja, olakšavanja poslovanja govorili su o tome nešto i moji prethodnici. Na neki način se omogućuje liberalizacija trgovina obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava OPG-a i to na način da im se dozvoljava prodaja i na štandovima i klupama unutar trgovačkih centara, unutar ustanova, putem prodaje na daljinu, Internet trgovine itd. itd. Jednako tako se to omogućava i šumoposjednicima upisanima u upisnik Šumoposjednika da šumske proizvode također prodaju i na druge alternativne načine. S druge strane u cilju očuvanja tržišne utakmice udrugama, zadrugama, ustanovama i slično koje obavljaju ponekad djelatnosti za obavljanje posebne trgovine uvodi se obveza ishođenja rješenja za iste. Prema tome sa te strane se izjednačava njihov položaj na tržištu. Oko članak tri ovoga zakona čuli smo da amandman dolazi Vlade pa ne bi dalje oko toga širio, znači ostaje uglavnom u zoni Ministarstva poljoprivrede i šumarstva. Brisane su odredbe trgovine na veliku tranzitu budući da tranzit podrazumijeva dakle sam prijevoz robe bez zadržavanja ostaje i kolega Popijač je govorio o nafti, dakle ostaje obveza posebno uređenih i opremljenih skladišnih kapaciteta za uvoz naftnih derivata za zemlje koje nisu članice EU, prema tome ako je to iz BIH, iz Banskog Broda onda ta obveza ostaje a za članice EU i europskog ekonomskog prostora i Republiku Trsku se briše. Dodaju se oblici trgovina na malo izvan dakle postojećih oblika, dodaju se tu i sportski objekti, vrši se usklađenje dakle sa Zakonom o ograničavanju upotrebe duhanskih proizvoda, vrši se određeno usklađenje i oko dakle oglašavanja pornografskih sadržaja. Oko toga će možda kolegica Lugarić nešto više, dakle oglašavanje pornografskih sadržaja se ovim prijedlogom briše. S jedne strane se debirokratizira sustav, dakle od prijašnje odredbe da se pravilnici oko ovoga provođenja ovoga zakona donose u suglasnosti sa razno raznim ministrima pa to često birokratizira proizvodnju, pronađen je po meni sretniji termin i dobro bi bilo da to prenesemo prenesemo na neke druge okvire, dakle u suradnji sa ostalim ministarstvom podrazumijeva se da Vlada ima dobru, brzu i efikasnu suradnju a da ne bude to uvijek debirokratizirano. Tu su i članci zbog transformacije Državnog inspektorata, dakle u druge oblike i ukidanja državnog ureda za trgovinsku politiku da o tome ne govorim, dakle to su tehnička pitanja, ponajviše i rasprava mojih prethodnika bila je o tome oko članka 14 ovoga Zakona, zapravo oko potpuno izmijenjenog članka 68. važećeg Zakona o trgovini koji na neki način ovaj dakle definira pečaćenje i liberalizira sa te strane ono što je dosad funkcioniralo. Dakle, ta odredba je i do sada stajala u postojećem Zakonu samo se je, samo je usmeno rješenje praktički praktički inspektora bilo to koje je rješavalo dakle samo pečaćenje. Sada se u roku od pet dana i dalje nastavlja zapravo otvara mogućnost da se trgovina odvija a i nakon toga dana uz ispunjenje dva uvjeta, dakle jedan od uvjeta da se otklone sve one, svi oni razlozi zbog kojih zbog kojih je samo pečaćenje izvršeno i drugo je uplata od 30 tisuća kuna u Državni proračun. Da li je ta …/Govornik se ne razumije./… ili oprost grijeha sretno rješenje ili nije sretno rješenje o tome ima razloga i za i protiv. Ono što je važno reći da je taj propis stajao i do sada, i do sada je je postajala takva odredba da se dakle objekt može otpečatiti prije isteka roka na koji je zapečaćen a to je minimalno 30 dana pod uvjetom da se a) ispune uvjeti, zbog kojih jest, tj. otklone uvjeti zbog kojih je objekt zapečaćen i b) da se uplati 30 tisuća kuna u državni proračun. Na Odboru za gospodarstvu postoji ta tema otvorila kao ponajviše važna smo zamolili i zatražili da nam Ministarstvo gospodarstva, da nas izvijesti oko toga koliko se u prethodnoj godini proveli takvih radnji i dobili smo podatak da je pečaćenje izvršeno u 67 slučajeva a da u 175 slučajeva ono nije izvršeno tj. da je uplaćena ova kazna od 30 tisuća kuna od ukupno i sa te strane je državni proračun profitirao

nije vrlo često korištena i s obzirom da ima dosta širok raspon oko toga da inspektori na terenu mogu izvršiti tu mjeru, mislim da je vrlo važno na koji način će uputstva a ingerencija sad prijelaz ka Ministarstvu financija na koji način će Ministar financija ili osoba koja je već zadužena izdati uputstva za rad, sutra inspektori jer je vrlo bitna da ta oštra mjera i slažem se sa kolegama da ona treba biti korištena iznimno i da sa te strane moramo vidjeti dakle koristi što je moguće rjeđe. Ali sa druge strane dakako da se ne treba ni odreći mogućnosti da posebno teške prekršaje dakle suspendiramo i na način da se objekti pečate i da se ta strane sačuva i tržišna utakmica, suzbije siva ekonomija i da se u krajnjoj liniji upozori neke druge da sam Rekoh odredba je postojala i prije i ako je bila diskutabilna onda je sad nešto manje diskutabilna ako to mogu tako definirati budući da su smanjene prekršajne kazne dakle iz kaznenih odredbi su dakle pogreške prešle pogreške prešle u prekršajne odredbe i kazne su smanjene kolegice i kolege. Dakle dosad je kaznenom odgovornošću recimo za ne znam rad bez minimalno tehničkih uvjeta i kazna bila od 50-250 tisuća kuna. sada je ona od 5-300 tisuća kuna i onda ako izbjegnemo i ovih 30 onda je to poprilično kažem sužavamo prostor da u dobroj vjeri dakle država očuva tržišnu utakmicu. Meni je ponajviše diskutabilna ako mogu svoje osobno ime reći, vjerujem da će dobar dio vas i složiti s nama, to da jednom tržišnom inspektoru i zato i kažem vrlo je bitno da sa te strane upute budu jasne i jezgrovite damo moć da zbog nekog možda i ne tako presudnog prekršaja može ili ne može zapečatiti objekt i sa te strane određenom malom subjektu je li pečatiti nekog tko ima milijun kuna prometa ili dvije, tri tisuće prometa odajete mu kaznu od 30 tisuća kuna koliko je to prostor za eventualno korupciju je puno tu kontrole nema, ostavljam na razmišljanje svima nama očigledno oko te mjere dok ne podignemo razinu svijesti oko odgovornog gospodarenja sa jedne strane i odgovornom odnošenju posla s druge strane dok ne postanemo sređenija zemlja u pogledu, koliko tu dajemo alat koji možda ne bio potreban. U svakom slučaju kao što rekoh, pojednostavljenje poslovanja, prilagođavanje stvarnom životu su light motiv ovoga zakona, nije bilo puno primjedaba u javnoj raspravi, svega dvije primjedbe vidjeli ste oko ovoga. Dobile su prijedlozi izmjena i dopuna zakona i podršku od strukovnih organizacija poput Gospodarske komore, poput Obrtničke komore i kao što rekoh još jednom, nije zgorega ponoviti, možda prilikom sljedeće internacije, možda s obzirom na dinamičnost i na potrebe usklađenja i zbog svih drugih propisa i direktiva EU, možda da zbog jasnoće razmislimo da sljedeći prijedlog bude možda novi Zakon o trgovini pa će nam onda svima biti lakše pratiti sam zakon i izbjeći ćemo određene nedoumice koje možda imamo, ali lako za nas, bitnije je ovih 28% gospodarskih subjekata koji moraju poslovati i po ovome zakonu. Hvala lijepa. Idemo na replike. Poštovani zastupnik Krešimir Bubalo. lijepo. Uvaženi kolega, naime gledajući ovaj prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona očekivao sam nešto više da ćete reći i o predstečajnoj nagodbi koja sigurno da uništava naše proizvođače, a ja ću vam istaći jedan primjer i očekujem vaš odgovor. Kada se radi o Puljanki d.d., bila je zablokirana od Vindije i danima nisu uplaćivali svoj priliv na žiro račun i s time su onemogućili naše proizvođače da naplate svoju robu. I onda se dogodi predstečajna nagodba i odblokiraju račun, ali što je s onim danima svima kojima nisu uplaćivali svoj dnevni priliv, bilo da je to od ponedjeljka do nedjelje, izbjegavali su to i očekujem državne institucije da to provjere. Gdje je išao taj priliv i zašto naši proizvođači koji daju robu velikim lancima poput Puljanke nisu imali mogućnost naplatiti svoju robu? To je problem naših proizvođača. Mi možemo danas pričati o Zakonu o trgovini, najbolje još i štititi trgovce, najveći problem je proizvođač koji je dao robu na policu, a ne koji je išao s ciljem predstečajne nagodbe i faktički izbjegavao da proizvođaču plati robu. Puljanka je sa 215 milijuna kuna blokirana bila, ali kažem, danima su izbjegavali utrošak svoj uplaćivati na žiro račun. u ovome Domu trudim, a osobito kada govorim u ime kluba, trudim se govoriti primarno o temi, a tema su dakle danas nama, sada ovdje prijepodne uz još dvije te rasprave, izmjene i dopune Zakona o trgovini i zaista sam se trudio i objasniti koje su to prednosti koje donose ove izmjene i dopune zakona i koji su možda problemi … kontroverze koja bi mogla donijeti budućnost. Kada već govorite o predstečajnoj nagodbi, a onda vam moram odgovoriti na repliku, onda moram reći da je upravo nelikvidnost bila rak rana, sada konkretan primjer oko Puljanke ne znam, ali problem plaćanja, a osobito u djelatnosti u kojoj se već vrti tako puno novaca je i nelikvidnost u Hrvata, od plaćanja poreza, dakako interna nelikvidnost među subjektima dosegla je, ne znam koliko, 50 milijardi, 45 je bio problem oko kojeg smo svi gledali i promatrali, a upravo ova Vlada, dakle Kukuriku koalicija donijela je jedan niz prijedloga zakona koji su omogućili da se ta nelikvidnost ublaži. Pa između ostalog i ono obveza plaćanja do 60 dana, osim … kredita, itd. Jedan značajan dio u trgovini, govorio sam o dinamičnosti trgovine, jedan značajan dio u tome svemu popravili su i strani trgovački lanci, nažalost uz sve neke okolnosti koje nisu najbolje, neke stvari oko samog poslovanja su donijele nešto bolje pa sa te strane su i strani trgovački lanci uveli jednu kulturu plaćanja koja nažalost nije postojala prethodnih godina. A kada govorimo o predstečajnoj nagodbi, a priča je otprilike ista kao i za Zakon Da li stečajevi koji traju 10, 15 godina, a vjerovnici se naplate 3% do 5% su bolje rješenje ili pokušaj kroz prestečajne nagodbe što činimo, spasiti a) radna mjesta, b) spasiti djelatnost, c) spasiti i sve one koji su u sam posao ušli? Mislim da je ovo daleko bolje rješenje uz sve probleme koji će se vjerojatno otvoriti uz pojedine predstečajne nagodbe, ali u svakom slučaju bolje rješenje od prethodnog. Hvala lijepo gospodine Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Kolega Rađenović, slažem se s vama da smo mi značajna turistička zemlja i turizam je strateška grana i bilo bi idealno kada bismo mogli prodati ovaj dio naših proizvoda u tom turizmu i ja bih bio najsretniji da ono zaživi, da se poveže zelena i plava Hrvatska. Nažalost nije to tako u stvarnosti, to funkcionira na posve drugačiji način, ali izrazili ste nadu da će ova liberalizacija glede poslovanja OPG-a, da će pomoći značajno u tom dijelu, možda u ovom dijelu interneta, daj Bože, možda to malo ozbiljnije zaživljava, ali što se tiče ovih štandova o kojima se govori, da bi naši poljoprivrednici mogli to u trgovačkim centrima postaviti, nisam baš tako veliki optimista iz razloga što držim da u tim trgovačkim centrima su njima puno simpatičniji oni razni teleoperateri koje viđamo pa osiguranja, itd., svi ti koji na drugi način. I sada ako dođe ovaj naš, ajmo reći, a eko, ajmo reći proizvodnja koju vidimo u zapadnim zemljama da često prodaju na nekim mjestima, nema još baš takav način i takav pristup tome. I sada ako dodamo tome, našem proizvođaču koji će morati dopremiti tu svoju robu tu pa parkirati pa neće imati pa onu potrebitu dokumentaciju koju će morati imati pa još naravno sva taj inspekcijski nadzor, nisam veliki optimista u tom dijelu da će to moći pomoći. Hvala lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Igor Rađenović. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Poštovani kolega, dijelim vašu tugu što ta plavozelena, zapravo zelenoplava, kako to kažemo? Zeleno-plava vertikala zapravo horizontala nije profunkcionirala sve ove godine, nije nažalost ali svaki smjer u tome nije naravno samo ovaj zakon nego svi drugi zakoni, svaki smjer u tome što kažem zdrav razum svakog pogodi pogodi može shvatiti uz zemlju kakvu imamo i u Slavoniju kakvu imamo i u more kakvo imamo da moramo učiniti sve i kroz mnoge druge zakone da probamo stvoriti što je moguće bolje a da ta transverzala profunkcionira i svaki zakon koji ide u tome smjeru ja ću podržati. Pa tako sam u svojoj raspravi u ime Kluba zastupnika SDP-a podržao i promjene koje idu u tom smjeru. Dakle i sama prodaja iako ste vi dosta skeptični oko toga, ali sama prodaja i u trgovačkim centrima i štandovima na način da one budu u punoj mjeri u kontroli kao što je to i potrebno je jedan prostor više koji se otvara. Ne znam koliko vi boravite u trgovačkim centrima, koliko sve skupa stignemo, mi spadamo obojica da neskromno kažem marljivije zastupnike pa tu ostajemo i duže pa koliko stignemo u trgovačke centre pitanje je ali u trgovačkim centrima u Zagrebu ima pojedinih OPG-a koji prodaju svoje proizvode. Ja se nadam da m dobro ide a evo potrudit ću se pa ih priupitati priupitati za ubuduće da li će im olakšanje na temelju ovoga zakona pripomoći ili odmoći. Ja se molim da će im pripomoći. Hvala lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Poštovana zastupnica Vesna Škare Ožbolt, replika. Poštovani kolega Rađenović ovaj argument vezano za uplatu ovih 30 tisuća kuna kao uvjet za nastavak rada da se ta odredba nalazi i u drugim zakonima kao u Zakonu o ugostiteljstvu mislim da nije dobar argument jer sve on što je loše treba mijenjati odnosno ispravljati i doista ovih 30 tisuća kuna koje ovako proizvoljno po meni naveden i prije i sada zadržan, nema istu težinu kod malog trgovca kao kod onog velikog trgovca trgovca i jakog trgovca. Prema tome, definitivno se ovdje ulazi u zonu kršenja članka 54. Ustava koji garantira pravo na rad uvjetujući plaćanje 30 tisuća kuna nastavkom obavljanja djelatnosti.

ali sa druge strane sam rekao koji su argumenti zašto on opstaje. Kažem, olabavili smo prešli iz kaznene u prekršajnu sferu i olabavili visinu tih kazni. Znamo kako naši sudovi funkcioniraju, vi to znate puno bolje od nas, obično funkcioniraju nažalost ili na sreću na najnižoj kazni. Najniža stepenica bila je kaznena 50 tisuća, sada je najniža stepenica 5 tisuća, a i dalje je opstala ta mjera od 30 tisuća kuna. Svojevrsni porez na porez na rješenje. kažem ja sam izrazio svoju zabrinutost zbog toga da eventualno sam inspektor koji je bez kontrole sam na terenu može sa neke strane imati tu moć da nekome odrapi evo izabrat ću taj izraz, 30 tisuća kuna ili ne i kakva je tu mogućnost kontrole. I bio sam dosta skeptičan oko toga. Ali možda kažem vas demantira bolje, a rekao sam te podatke samo da nađem točne koliko je puta izrečena ta mjera. a zapamtio sam …, 67 puta je zaista izvršena mjera pečaćenja, a 175 puta je subjekt i po starom zakonu iskoristio tu mogućnost da plati 30 tisuća kuna. prema tome to je nekih ne znam 80% onih kojima je izvršena mjera pečaćenja je iskoristilo tu mogućnost da se oslobodi sa tih 30 tisuća kuna. Slažem se da o tome trebamo razmisliti. Otegotna ili olakotna okolnost ovisi s koje strane gledate da ovo nije jedini zakon koji tu stoji, da se ta odredba u Zakonu o ugostiteljstvu gdje su prekršaji sjetimo se puno veći, a prisjetimo se da su neki naši ugostitelji nažalost prethodnih godina prijavljivali manje od 1% prometa koji danas prijavljuju i da onda ta mjera od 30 tisuća kuna nažalost bila premala da poluči da neki efekt. Možda da razmislimo i pogledamo neka međunarodna iskustva gradacija ovisno o veličini (SDP)** Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Boro Grubišić, replika. (HDSSB)** Kolega vi ste rekli da je light motiv tako ste doslovce rekli odgovorno gospodarenje, a opet u jednom drugom dijelu ste govorili o dobronamjernosti države ili pak ja govorim i o jednakosti postupanja poglavito u svezi predstečajne nagodbe itd. Pamtimo mi od prošle godine u turističkoj sezoni zatvaranje ružnih scena pečaćenja zatvaranja hotela u Senju i Puli kada su gosti istjerani, istjerani doslovce kako bi rekli Nijemci abschiebung iz hotela i kada su ružne scene u pol turističke sezone obišle Europu i sve one koji su kanili doći u RH. Jeli to light motiv odgovornog gospodarenja, odgovornog upravljanja i odgovorne porezne politike pa u to se uklapa i ovaj Zakon o trgovini donekle. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Igor Rađenović. **Rađenović, Igor (SDP)** Zahvaljujem predsjedniče. Pa kolega Grubišiću kao što sam rekao vašem kolegi Bubalo ja se nastojim držati predmeta rasprave, a predmet rasprave je Zakon o trgovini. Ta pečaćenja o kojima vi govorite nisu na temelju ovoga zakona nego Zakona o fiskalizaciji. Sličnih odredbi kažem imaju Zakon o ugostiteljstvu da se objekti mogu pečatiti prema tome moramo vidjeti oko toga. Ali slažem se s vama da nije najsretnije rješenje i da nije najbolje rješenje pečatiti objekat, a onda i da ova indugencija nije najbolje rješenje da onda oprostite pa nema veze kako stvari funkcioniraju. Ali nažalost morat ćete se složiti vi sa mnom da ova zemlja zaista nije bila sređena zemlja i da u zemlji kojoj kojoj je plaćanje poreza bio tako rekreacija ili ne baš neka velika obveza za mnoge da se jednostavno u nekom momentu, fiskalizacija je to bila moralo pristupiti drastično i oštro da se pošalje poruka da država misli ozbiljno. Rezultati fiskalizacije prometa koji je pomozite mi, 60, 70% veći nego prethodnih godina pokazuje da je bez obzira na sve mjere tu Vlada RH i Ministarstvo financija gospodin Linić ako hoćete bio u pravu. Pravo pitanje gdje je tih 60% prometa, a radi se o milijardama kuna, gdje je to završavalo prije? Zašto to nije završavalo u školama, u bolnicama, za vojsku, za policiju, za obranu od poplava i za sve druge potrebe koje ova zemlja ima i za kojima vapi? Zašto opet neke prethodne garniture nisu željele učiniti ono što im je obveza i za što primaju plaću. Hvala lijepa. Josip (SDP)** Nastavljamo raspravu po klubovima zastupnika. Na redu je Klub HDSSB-a u Hrvatskom saboru i poštovani zastupnik Boro Grubišić. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodo iz ministarstva i kolegice i kolege zastupnici. Ja ću početi od kraja. Dakle, početi ću od ovih 30 tisuća kuna i iznosa da kažem uplate koju bi trebale uplatiti trgovačka društva i svi oni koji se bave trgovinom i nakon toga odmah i pootklanjanjem utvrđenih nedostataka mogu ponovo otvoriti svoju trgovinu. Možda bi bilo potrebno zapravo u neku ruku ogoliti ovu odluku koja ne razlikuje, ne diferencira velike i male. Pa ovdje čak imamo i prijedlog iz Kluba vladajućih da bi trebalo to učiniti, da bi trebalo diferencirati velike i male pa i iznos te kazne od 30 tisuća kuna ali u zakonskom prijedlogu to ne piše. Slično je, a to je kolega Rađenović izrekao kaže postiže se odličan učinak sa prepolavljanjem kazne od strane MUP-a kod prekršaja u prometu. Pa tko uplati u roku od tri dana kaznu može platiti samo polovicu kazne i ona mu je zapravo oproštena. Što je cilj zapravo takvih mjera. Ili pak legalizacija koja se provodi danas od županijskih i gradskih ureda za graditeljstvo pa evo i do novoosnovane agencije za legalizaciju na nivou Republike Hrvatske. Pa što prije doći do novaca, što prije napuniti da kažem žednu i gladnu državnu blagajnu da bi se kupovali ovakvi automobili u sva ministarstva i u Vladu Republike Hrvatske kako bi se bilo novaca i za taj leasing. Iako Iako se leasing može i prekinuti ako postoji dobra volja a o tome nitko od ministara i ne govori. A leasing se može prekinuti, potpuno uredno, redovno, normalno. Ali nećemo o leasingu ni o trgovinu, iako je i kupovina automobila trgovina. Pa kada već govorimo o Prijedlogu zakona o Izmjenama i dopunama Zakona i dopunama i dopunama zaista bi bilo vrijeme da kada smo već ušli u Europsku uniju i sada smo sve prilagodili Europi, europskim direktivama, smjernicama dakle da napišemo jedan konačni Iako i Europa u svom hodu dopunjuje svoje zakonodavstvo o trgovini pa ćemo ubuduće prema tim direktivama i odlukama Europskog parlamenta, Europske komisije postupati sukladno dakle dakle onoj vertikali Europski parlament, Hrvatski sabor itd.. Točno je da u Republici Hrvatskoj broju, ukupnom broju registriranih pravnih osoba posluje 28% gospodarskih subjekata u trgovini. I točno je da tamo se zapošljava gotovo četvrtina ukupno zaposlenih u Republici Hrvatskoj. A udio distributivne trgovine u brutodruštvenom proizvodu kreće se oko 10%. Ili to znači prevedeno drugim riječima, pošto mi vrlo rijetko imamo priliku znati koliki nam je BDP oko 35 milijardi čini mi se kuna. Dakle, tu se okrene u trgovini u Republici Hrvatskoj. S obzirom na tu brojku vrlo je značajan svaki zakonski akt koji se donosi. Ono što kolega Milinković iz ovdje kluba govori o OPG-ima a ne govori ili je zaboravio izreći a to se ovdje spominje u ovom zakonu je ja bih rekao Zakon o o proizvodnji i trgovini dakle alkoholnih pića u Republici Hrvatskoj. Slavoniju, sporazum koji je potpisan i sve slavonce kolje, da kažem kolje zakon kojim je dopušteno samo 50 litara rakije od 16 gradi ili 40 stupnjeva, dakle a sve ostalo spada u trgovinu, sve ostalo iznad 50 litara spada u trgovinu. Dakle, uz rigorozne carinske mjere, dakle carina je nadležna za kontrolu i kotlova i proizvodnje rakije je je podatak koji je katastrofalan za Slavoniju. Ukoliko neki od OPG-a želi staviti svoju rakiju u proizvodnju, dakle on mora to prijaviti, imati markicu, imati dozvolu i sve to skupa košta, i sve to kada se zbroji košta oko 100 kuna za litru rakije od 16 kuna. Pa koliko će on zaraditi ako je litra rakije od 16 gradi 100 kuna? Proizvodna i admninistrativne cijene, odnosno iznosi koji se zbrajaju i iznose oko 100 kuna. Pa onda 200 kuna za kazan itd.. To znači da se njemu ne isplati prodavati rakiju bez 120, 130 kuna a onda je nitko neće kupiti jer je to prevelika cijena. Eto to su naši ispregovarali sa Europskom unijom i to nas tišti i to nas i dalje u ovom Zakonu o trgovini koji samo to prepisuje uredno kako se postupa sa trgovinom i takvih da kažem alkoholnih derivata, također odnosi. I u jednom malom, malom dijelu u tri reda to piše u svezi prodaje alkoholnih pića. Kaže u ovom zakonskom prijedlogu da se briše definicija direktne prodaje a uvodi se novi pojam prigodne prodaje. Dakle mijenja se pojam direktne prodaje a uvodi se pojam Pa je zaista zanimljiv prijedlog da ti kako kaže kolega OPG-ejci dakle obiteljski poljoprivredni gospodarstvenici dobiju pravo da izlažu i prodaju u trgovačkim centrima. U trgovačkim centrima u kojima se uvozi zaista sve i svašta. Ne bih htio reći smeće ali prema mnogim rekao bih ofaktornim i ostalim organima koje imamo kada se čovjek okusi tu hranu koja se nudi u trgovačkim lancima iz uvoza, iz raznoraznih zemalja koja je Ž kvalitete je prava katastrofa u odnosu na kvalitetu domaćih proizvoda koji zbog svega ovoga što sam naveo su vjerojatno, ne vjerojatno nego nešto malo skuplji ali s obzirom na ovu krizu u kojoj se nalazimo, ekonomsku krizu, jasno da svaki građanin želi kupiti i ako može ikako što jeftiniju robu pa onda mora kupovati da kažem i to smeće. Prinuđen je, prisiljen je kupiti to. U svezi nafte i naftnih derivata, biogoriva, pa zaista je ova odredba koja ostaje jednostavno ja bih rekao djeluje na zemlje u okruženju a koje nisu članice Europske unije gotovo nema nikakvih efekata. Naime, zabranjuje se trgovina na veliko naftom i naftnim derivatima iz zemalja koje nisu članice Europske unije i Republike Turske, da i to kažem, da ne zaboravim, dakle veleprodaja tih naftnih derivata ukoliko nemaju svoja skladišta u Republici Hrvatskoj. Pa što će rafineriji u Bosanskom Brodu skladište u Republici Hrvatskoj kada 100 metara od rijeke Save, dakle od granice sa Republikom Hrvatskom, pa čak i u Modriči rafinerija također. Čemu njima uopće? Naftnim proizvođačima u Republici Srbiji koja je također uz granicu. Pa to nema nikakve veze, nema nikakvog učinka, osim eventualno ako nekakav veletrgovac naftom i naftnim derivatima iz Norveške, Finske ili ne znam ni ja otkuda, Švedske, želi imati veleprodaju u Republici Hrvatskoj, onda bi to bilo za nekakvo skladište, ali ovdje se ta veleprodaja, govori se o tome da članice Europske unije ne trebaju imati skladište. O drvu i prodaji drva, kako je netko rekao na alternativni način, a u Republici Hrvatskoj imamo 630 tisuća tisuća hektara u šumu u privatnom vlasništvu. Možda je eto jedna ili pak jedina, nije jedina ali reći ću još koja pogodnost da smo eto pojednostavili način kako bi se drvnom masom i drvetom moglo trgovati na bolji način unutar Ono što je još jedino, osim ovog drveta, jedino pozitivno je to i nekakva olakšica, da je bitna novina ovog zakona da se ona odnosi na činjenicu da dosadašnji nedostatak koji se odnosio na isticanje radnog vremena ili na pridržavanje istaknutog radnog vremena više ne predstavlja razlog za izricanje mjere zabrane obavljanja djelatnosti pravnoj ili fizičkoj osobi, budući da se radi o lakšoj povredi propisa. Dakle ako na štandu koji imamo i po našim selima ili pak u nekakvoj robnoj kući, ne piše radno vrijeme, eto to nije kažnjivo. Dakle i ako netko nije prisutan na tom štandu, a u radno vrijeme koje je eventualno izvješeno također nije kažnjivo. Prijatelj mi je platio kaznu Inspekcije rada jer nije stavio na skladište građevinskog materijala na ulazu tablu na kojoj bi bila izvješena brzina kretanja vozila unutar skladišta, a to je 5 km, dakle koliko onaj viljuškar se kreće brzinom tolikom se smije. On je zaboravio izvjesiti to prilikom otvaranja toga skladišta i platio je 10 000 kuna kaznu, dobro. Ovo radno vrijeme otprilike je u istoj kategoriji kao i taj prometni znak od 5 km, kao da će netko ići Formulom 1 u skladište građevinskog materijala ili će ići na trke u skladište građevinskog materijala, a dvorište 20 puta 15. Ali dobro. Hoće li ovaj zakonski prijedlog o izmjenama i dopunama Zakona o trgovini povećati ukupnu trgovinu u Republici Hrvatskoj, hoće li on pospješiti trgovinu i povećanje onih iznosa koji se u trgovini ostvare. Dakle bojim se da su ove odredbe pomalo u tom smislu restriktivne, dakle daljnje nametanje jedno administrativno i da zapravo one ne znače puno. Puno bi nam više značilo kada bi barem u onom budućem Zakonu o radu pisalo da radnici u trgovini zapravo već rade po novom Zakonu o radu. Oni potpuno rade, nedjeljom, subotom, svecom, petkom, bile majke, samohrane majke, bilo što, bilo trudne ili ne trudne, one moraju raditi onako kako gazda kaže. Bilo bi to sve dobro kada bi se poštovalo da se taj rad takav prekovremeni i plati, plati pošteno slobodni rad i rad iznad prosječnog prosječnog radnog vremena u Republici Hrvatskoj, kada bi se pošteno, kao što se to plaća u Europi, onda bi bilo to potpuno u redu. Onaj tko hoće svoje slobodno vrijeme prodati za dobru plaću, neka radi. Nema problema. Svi bi radili za dobru plaću i prekovremeno, nema problema, ali to nažalost u tom novom zakonu nije, a ni u ovom Zakonu o trgovini nije regulirano. Dakle imali smo OPG, imao sam naftu, drvo. I kada gledamo sve skupa ovaj zakonski prijedlog mislim da će klub HDSSB-a, malo smo razgovarali i konzultirali se i u svezi ove kaznene ekspedicije od 30 000 kuna koja je ujednačena za sve i koja zapravo razgolićuje narav ove Vlade. Daj plati koliko god, pošto poto pa ćemo mi to riješiti, ali fino zakonskim putem, sofisticirano. To ćemo uvesti u Zakon o trgovini, kapne 30 000 kuna, plati pola kazne MUP-u u roku od tri dana, legaliziraj brže-bolje objekt, plati kazne i sve ostalo i puni državni proračun pa će ti biti sve udovoljeno ili barem veliki dio. zbog neplaćenog PDV-a u Senju i Puli, pečaćenju, dramatičnih situacija koje su izišle u pol turističke sezone i ako se to moglo najaviti predstečajna nagodba ili nekako dogovoriti sa ljudima o Mirni i o dakle tvornici ribe u Rovinju i ribe sa povrćem Mirnino koje ja jako volim. O tom je već danas bilo riječi i neću više. Dakle, Klub HDSSB-a će biti suzdržan u svezi ovoga zakonskog prijedloga. Hvala vam lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Bez obzira na to, imamo replike. Poštovani zastupnik Stjepan Milinković. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pa kolega Grubišić, suglasan sam sa većim dijelom vaše rasprave, a budući ste me i izravno na neki način u jednom dijelu rasprave spominjali glede obiteljskih, poljoprivrednih gospodarstava kako nisam spomenuo proizvodnju alkoholnih pića, da sam eventualno zaboravio. Naravno da sam zaboravio. Pa vi znate da je moje temeljna raspravljanje mlijeko. Ja uvijek raspravljam o mlijeku, o teškoćama u proizvodnji mlijeka i zdravoj ishrani. Što se tiče mlijeka na žalost svega je manje. Svjedočimo tome. Možda netko i u mojoj sredini nekakav kotlić rakije proizvede, ali ja to ne znam. ja to ne znam. Ali dugo i nije zdravo. A drugo, ali ste govorili u jednom dijelu o legalizaciji, pa mi je to više zapelo za uho i vidi se da ta baš legalizacija i ne ide. I sad u tom smislu idu ove agencije koje će trebati zaživiti, znamo kako to sa agencijama ide. Ali i opet ostaje onaj isti temeljni problem. Dobro je imati te visoke standarde, dobre standarde, termo fasade ali je to sve preskupo i u ovom trenutku nije izvedivo. Ako gledamo i u ovom zakonu kako je to u Europi rješavano, onda smo se trebali mi vrlo lijepo vidimo u našem susjedstvu u Mađarskoj. Oni su podijelili toliko za tu, do toga dijela sto eura, dalje toliko i gotovo. I to je znatno pojeftinilo. A kod nas evo ove gorice, klijeti koje mi imamo gdje su naši umirovljenici generacijama radili, stvarali oni moraju po tridesetak tisuća kuna platiti za takvu jednu legalizaciju. I to je jednostavno u ovom trenutku nesavladivo za Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Boro Grubišić. suglasnosti, novi certifikati od onog energetskog, a možete na Crnom jajetu naći jeftiniju dakle energetsku suglasnost za 990 kuna. Ali ne reklamiram Crno jaje, nego ovaj certifikat o ugljičnom dioksidu. Dakle, i o tome je također riječ, pa će valjda biti i ograničenje broja voćaka, stabala jer one ispuštaju CO2 u Krebsovom ciklusu fotosinteze, pa će biti vrlo kažnjivo puno biljaka imati u dvorištu jer ispuštaju CO2, ali dobro. No, kada govorite o mlijeku e to je vaša tema. Dakle, morate znati i moramo znati da je Osječko-baranjska županija najveći proizvođač mlijeka a ne vaša Gola, dakle u državi Hrvatskoj. Ali ti proizvođači mlijeka i oni koji otkupljuju mlijeko nameću stalno, dakle oni kontroliraju i izvješćuju, dakle seljake telefonski, čak telefonski potroše i na telefon o povećanoj količini aflatoksina u mlijeku i onda reguliraju otkup mlijeka kako oni hoće, a seljak propada. To je veliki problem. Hvala lijepo. Poštovana zastupnica Đurđica Sumrak, replika. **Sumrak, Đurđica (HDZ)** Hvala vam lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi kolega Grubišić. Evo ja ću se samo malo osvrnuti na ovu prodaju OPG-a. Znači, ovdje je riješeno ali to se moglo i do sada isto pojedini OPG-i koji su registrirani imaju svoje proizvode spremne za proizvodnju. Mogli su prodavati u shoping centrima, znači u holu shoping centra. I to je o.k. Ovdje mi samo nije jedna, nešto jasno da li će oni obzirom sada na ovaj zakon biti podložni fiskalizaciji. To znači da li će imati fiskalne kase ili ne. To odavde ne mogu iščitati. Svakako prodaja uz rješenje i minimalno tehničke i higijenske uvjete koje moraju zadovoljavati i do sada naravno u tim svim prodajama koje se odnose na sajmove, prigodne prodaje i ostalo je dobra. Mislim da je možda veći problem prodaje OPG proizvoda koji su spremni, većina je njih spremna za tržište jest taj ulazak u velike distribucijske centre, velike centre gdje oni na svojim policama da bi tamo svoj proizvod izložili moraju ogromne novce platiti. Znači plaća se od 80 do 10000 kuna, da bi ušao u nekakav centar. Ne mislim shoping centar, hol nego trgovinu neku veliku da bi dobio policu i naravno riskirao da mu se eventualno roba koja treba biti u frižiderima ne drži tamo sve na njegovu. Znači, bitno bi bilo i to na neki način isto rješavati. Ovo je mislim dobro. Što se tiče alkohola o kojem ste govorili, mi smo ovo uskladili sa Europskom unijom i mislim da je to o.k. Mi moramo imati pod kontrolom i proizvodnju i prodaju alkohola svakako.

tako da se rakija sakriva, zakopava, daje se susjedima koji nemaju šljivika i nemaju kotla, pa ja čuvam 50 litara, moj sin čuva 50 litara susjedima koji imaju ogroman broj šljiva. Eto tako su se uskladili sa sa ovim zakonima koji su proistekli iz dogovora sa EU. Evo smije se i gospodin iz ministarstva, jer to je zaista tako. Nadalje, fiskalne blagajne su povećale prihode u trgovini, kažu u svezi ovih fiskalnih, dakle postoje na pijacama za 25%. Ali ima nešto drugo što se ne pita. Zašto odskače podatak da su u odvjetništvima, dakle privatni odvjetnici nakon uvođenja politike i fiskalne blagajne, dakle na njihov prihod je osam posto povećano, vrlo zanimljivo. Dakle, ovdje je povećano za 25%, na zelenu pijacu da kažem, a kod odvjetnika samo osam posto, očito je ostalo nešto skriveno, znaju oni to u Ministarstvu šta je skriveno, znam i ja. Ali podatak o povećanim prihodima od PDV-a nakon uvođenja fiskalne, zna i gospođa što se tiče pogodbe između nekakve robne kuće i jednog OPG-a pa to opet ide na korist zapravo robne kuće. Sam OPG-ajac preuzima rizik, on preuzima. Nema nikakvog rizika za robnu kuću. Postoji rizik za čuvara rakije. Poštovani zastupnik Goran Marić, replika. Hvala lijepa. Kolega Grubišić, upozoravali ste na zaštitu potrošača, kvalitetu robe, zaposlenike ali čini mi se da niste primijeti da u zakonu piše da je uspostavljen pravni temelj u okviru kojeg se isključivo računa o zaposlenicima i potrošačima. zakonski kaže se da je, a je li odgovor na ovo pitanje jesu li zaposlenici i potrošači zaštićeni ovisi o svjetonazoru, etičnosti i karakteru svakog pojedinca, ali ono što je zajedničko, čovjek radi, kapital su glavni čimbenici ekonomske aktivnosti i proizvodnje. Ali u rezultatima rada nisu ni izbliza ravnopravni i to u suvremenom svijetu najviše dolazi do izražaja upravo u trgovini. Mnogi su bez prava na posao. Oni koji imaju pravo na posao, mnogi od njih nemaju pravo na plaću. Od onih koji imaju pravo na plaću mnogi nemaju pravo na isplatu plaće. Oni koji imaju pravo na isplatu plaće, mnogi od njih nemaju pravo na plaću dostojna čovjeka. I onda sve pokazuje da se od rada sve lošije živi, ali od kapitala sve bolje, naprotiv dolazimo do apsolutne pogotovo u trgovinu, apsolutne i paradoksalne situacije da se čak radom ugrožava vlastiti život jer se više ulaže nego što se dobije kroz tu bijednu plaću. A stalno govorimo o usklađivanju pravnog okvira sa standardima EU, pa kat tad ćemo radno vrijeme uskladiti sa EU, pronađite mi u Italiji, Austriji ili Njemačkoj trgovački centar koji radi subotom do 23 sata ili nedjeljom do 15. Ne postoji. Kada ćemo uskladiti plaće ali profiti nisu usklađeni, profiti trgovački su veći u Hrvatskoj nego u tim zemljama. Hvala lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Boro Grubišić. Hvala lijepo. Kolega Marić, zaista sam i svjedokom da sam bio u Austriji i subotom je jedna robna kuća koja je i kod nas posluje radila samo do 11 sati, mogli ste kupiti samo, nedjeljom dakle uopće ne radi, dakle ta ista robna koja kod nas radi nedjeljom do 21 navečer. Plaća, Plaća, ono što ste zaboravili o neisplati plaća ili nezaposlenosti, zaboravili ste i plaću koju isplaćuju neki u bonovima, u bonovima te iste dakle, robne kuće, dakle samo u njima možeš kupiti, dakle u tim gdje ti je gazda, tko ti je gazda, kod njega možeš i kupiti. Ne možeš u nekoj drugoj robnoj kući za te iste bonove, dakle bonovi su postali platežno sredstvo u RH. Protuzakonito, tako je. A što se tiče čovjeka, rada i kapitala najbolje je to opisao ali su ovi lijevi zaboravili, Karla Marksa koji je napisao rane radove u kojima zapravo opisuje ono što je Emil Zola opisao u svom romanu Germinal o trnom, crnom iskorištavanju radnika i da kažem, rad alisa avangarda radničke klase po, izrabljivanje što kažu čovjeka, to su oni potpuno zaboravili, oni su još u liberale i više ne znaju ništa što rade. Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Franjo Lucić, replika. **Lucić, Franjo (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Pa evo ja bih se osvrnuo na izlaganje kolege Grubišića a ne bih se ni složio sa ovim novim zakonom ili bi bio tu podijeljenog mišljenja kada se govori da će opet …/Govornik se ne razumije./… prodavati svoju robu u ovim velikim trgovačkim centrima. postavlja se pitanje kako će to oni prodavati u holovima ako istovremeno na svojim policama već imaju takvu ili sličnu robu, pa to dolazi u koliziju dakle, ja kao vlasnik trgovačkog lanca kupio sam robu po sto kuna a ovdje ću dozvoliti da mi OPG-ovi privatni prodaju po 70 kuna i oni će svoju robu prodati što je o.k. a ja svoju neću prodati, pa kako će onda taj trgovački lanac i tko će njemu odrediti da OPG-ovi moraju svoje proizvode prodavati u holovima što je za OPG-ove dobro ali mi smo svjedoci da upravo pišemo zakone koji su neprovedivi pa smatram da će i ovo se isto tako dogoditi i da neće biti provedivo. No postavljam pitanje šta je sa onim ruralnim djelom Hrvatske koji nemaju visoke trgovačke lance, gdje će oni svoje proizvode prodavati. S druge strane kada govorimo o drvo masi ili bio masi, onda moramo to prepustiti tvrtkama koje se sa tim bave. Nepojmljivo je danas da Hrvatske šume osnivaju svoje tvrtke i oni prodaju tu masu a na drugoj strani bio masu nemaju oni koji bi proizvodili i napravili ko generacijske sustave i danas nemaju dovoljne količine bio mase. zakona, samo kažemo kazna je tolika, kazna je tolika. Mi smo uništili sa kaznama naša mala gospodarstva i obrtničke radnje jer kad dobijemo kaznu od 20 tisuća kuna taj čovjek se više ne može oporaviti i to je ono što stalno govorimo, represija, represija, represija. Hvala lijepo. Kolega Lucić, evo spomenuli ste ruralne krajeve. A ja bih rekao da su oni koji su najruralniji zapravo oni najistočniji dijelovi Hrvatske npr. općina Drenovci i sela u općini Drenovci, od Strošinaca i Đurića, Podgajaca, itd. koji u svojoj stočarskoj proizvodnji, svinjogojskoj proizvodnji zaista nemaju ili nemaju uopće robne kuće nigdje u blizini. I sada voze svinje u Rijeku, dakle u one primorske gradove gdje misle da će postići veću cijenu jer ona je tamo veća jer nema proizvodnje takve. Da, voze dakle svinje, ali autocestom A3 ili onom do Rijeke, A1 valjda, moraju platiti cestarinu, bez vinjeta, bez ikakvih mogućnosti da im se olakša ta cijena prijevoza. Osim toga moraju kroz svaku županiju se valjda javiti veterinarskoj inspekciji kada provoze robu, svaka županije da se jave. Dakle, jedna otežavajuća okolnost koju ova država ne nastoji ničim pripomoći kako bi olakšala tu plavozelenu magistralu. A onda kada dođu tamo, onda zapravo kada zbroje troškove prijevoza, goriva, nafte, kamiončića, itd. od 3 svinje koje odvezu od 200 kila, jedna je za troškove prijevoza i provoza do recimo Rijeke ili nekog drugog mjesta, o Splitu da i ne govorimo. malo bi mi trebali gledati naše ljude, naše poteškoće naših ljudi i njihove probleme, a puno manje europske direktive i zakone. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. ovaj zakon neće olakšati ni pospješiti trgovinu u Hrvatskoj i zato nisam iza … granica čuo nijedan argument. Baš suprotno, baš sve odredbe ovoga zakona olakšavaju i pospješuju trgovinu pa i ovo oko OPG-a pa imate replike. Ja nisam vidio, možemo razgovarati oko toga je li to dovoljno, jel' bi trebalo još više olakšati ili pospješiti trgovinu, ali ja nisam vidio niti jednu ograničavajuću odredbu ovih izmjena i dopuna zakona u tom smjeru. Pa ste ponajviše kritični bili upravo u tom članku 68. ili članku 14. ovih izmjena i dopuna, oko tih 30 tisuća pa ste, ako sam dobro zapamtio, rekli da je nakana ove vlasti da spriječi i uništi, unakazi malog poduzetnika na tom polju. Ta odreda od tih 30 tisuća kuna, taj oprez grijeha, postojao je i u prethodnim zakonima, gospodine Grubišiću, znači ovo su česte izmjene i dopune zakone u ovih proteklih 5 godina, vi ste sjedili u ovoj u ovoj sabornici i usvajali ste te zakone, ne znam jel' ste bili za ili protiv, ali ta odredba je postojala u zakonu. Sada je olakšavamo, sada sa jedne strane, dakle ne dolazi obavezno do pečaćenja u roku od 5 dana, može se zapečatiti kasnije od 30 dana. A, kažem, kaznene odredbe koje su bile daleko više, bile su kazne od 50 tisuća padaju na 5, evo za članak, samo sekundu, za članak 70. sa 50 na 5 najniža kazna, sa kazne na prekršajnu, a najniža kazna sa 50 na 5, članak 71. sa 30 na 4, članak 71a. sa 20 na 3 najniža kazna, članak 71b. sa 10 na 2, znači smanjuju se u tom pogledu kazne, ostala je ta 30 kao posebna mjera kada vam zapečate lokal da bi ga mogli otpečatiti prije 30 dana, da imate ekonomski interes oko toga.

argumenti kojim vi baratate su potpuno minorni kada ocjenjujete da nije istina ono što sam ja rekao, potpuno su zanemarivi ako imate saznanje koje je rekao vaš ministar, gospodin Maras da je za dvije godine, dakle nestalo 4000 obrta u RH od toga većinom malih trgovina i malih trgovaca. 4000, zapamtite tu brojku pa onda možete nešto govoriti. A osim toga, gdje je to u zemljama zapadne Europe velike robne kuće trgovačkih lanaca rade nedjeljom? Recite mi gdje, osim u Hrvatskoj. I onda možete govoriti, nemojte govoriti napamet i unaprijed ili samo zato što sam ja nešto izrekao. Pa eto moram udariti kontru. Ne morate, ne morate jer činjenice vam govore jasno i glasno, argumenti su vam tu. Vaš ministar je to izrekao, ne ja. ne ja. 4000 obrta je zatvoreno u Hrvatskoj. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora. Poštovane kolegice i kolege, uvaženi gospodine zamjeniče sa suradnicima. U ime kluba HNS-a nekoliko riječi o onome što ovaj zakon donosi i o onome što ova namjera izmjene Zakona o trgovini zapravo simbolizira i znači. Nažalost danas živimo u zemlji u kojoj je trgovina i tercijarna djelatnost najdominantniji dio nacionalnog gospodarstva, industriju smo manje-više uništili, ostali su ostaci ostatak nekadašnje industrije, poljoprivreda nam je već dugo godina u silaznim trendovima, zapravo od ratnog i postratnog doba pa do danas i najveći dio zaposlenih onih koji imaju tu privilegiju u Hrvatskoj da rade i da primaju plaću, kakvu takvu za svoj posao radi upravo u trgovini. Iz tog razloga naravno taj zakon ima posebno značenje među hrvatskim zakonima, važno za hrvatsko gospodarstvo. O njegovim dobrim ili lošim stranama ovisi sudbina i egzistencija jako puno ljudi. On je odraz i političkog promišljanja i pristupa trgovini, pristupa velikim, srednjim i malim i ono što možemo na početku ove rasprave mi u HNS-u zaključiti to je da smo stvar svih ovih 20 godina kada kada je u pitanju stvaranje pravnih okvira za poduzetništvo i trgovinu, stvar smo doveli do apsurda. Ovih 20 godina smo se zapravo iz garniture u garnituru Hrvatskih Vlada takmičili, tko će više zakomplicirati stvari, tko će stvoriti više točaka… u procesu zasnivanja nove djelatnosti koje mogu biti i prostor za korupciju, reketarenje, stvaranje dodatnih troškova, oduzimanje vremena i vrijeme je resurs koji u svijetu biznisa znači i košta. I evo sada pred sobom konačno imamo izmjene i dopune Zakona koje idu u pravcu smanjenja administrativnih barijera, a samim time i uštede vremena i smanjenja administrativnih troškova, uvođenja nekih novih mogućnosti za gospodarske subjekte u Hrvatskoj ne samo za velike nego za za promjenu malo mislimo i o malima, i to je ono što HNS pozdravlja jel to je jedna od temeljnih komponenti našeg političkog programa i promišljanja. Konačno smo se počeli vraćati u okvire racionalnog, logičnog, jednostavnog, jeftinijeg, lakšeg. 20 godina smo stvorili klimu u kojoj svaki mali ili srednji poduzetnik i obrtnik pri spomenu riječi politika dobiva fleke od nervoze. Baš upravo među tom populacijom smo ne samo mi u zakonodavnoj nego i kolege iz izvršne vlasti i država kao institucija i kao simbol najnepopularniji. Zašto? Jel smo stvari radili obrnuto. HNS se zalaže za stvaranje pravne države, za funkcioniranje pravne države, za zaštitu potrošača ali ne možemo prihvatiti praksu koja je vladala u ovoj zemlji 20 godina da primjerice Državni inspektorat bude samo jedna poluga za punjenje proračuna, da vrlo pragmatično i vrlo nekorektno često u praksi postupa na sljedeći način, da ne sankcionira onoga koji je potpuno u crnom, koji je gospodarski beznačajan, neorganiziran tko radi u nekakvom kaosu nego da se cilja upravo one srednje i male poduzetnike koji su u kontinuitetu poslovanja, koji plaćaju ogromne poreze na svoju veličinu i broj zaposlenih, koji redovito isplaćuju plaće. One koji imaju na računu kod tih se ide, kod tih se traži dlaka u jaju, te se kažnjava, te se batina 20 godina. I onda se pitamo zašto se zatvaraju obrti, zašto propadaju srednji poduzetnici? Zbog čega žute trake? Genijalno rješenje u ovom zakonu, nema žutih traka za svaku stvar, nema žutih traka, nema zatvaranja. Počinili ste prekršaj, primjerice, prodali ste djeci maloljetniku, niste ga dovoljno dobro percipirali dečko ima 17 godina kupili ste cigarete, napravili ste taj propust ali ne zatvara se dućan, plaća se kazna, dućan radi dalje. Ono što je govorio kolega Grubišić eto i danas imamo dan kada se slažemo, zatvaranje hotela na način da se usred sezone istjeraju gosti. Tu krutost koja izlazi izvan okvira racija moramo konačno početi suzbijati u ovom društvu. Liberalizacija i olakšavanje poslovanja u prodaji drvne robe, robe iz područja šumarstva, za pohvalu. OPG apsolutno za pohvalu, jedno od rješenja ne cjelovito rješenje za OPG-e znamo jako dobro u ovoj sabornici koliko je tu situacija teška, ali jedno od rješenja da. Iz svog osobnog rješenja znam da onaj tko u ribarstvu ili poljoprivredi kontrolira kompletni proces od izlova ribe i dizanja ljetine, dorade proizvoda, plasmana u vlastitoj režiji taj opstaje onaj tko daje naveliko. Taj je predmet monopola protiv kojeg se moramo boriti u ovoj zemlji i protiv kojih se do sada nije realno borila Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja i institucija koje bi trebali štiti građane ove zemlje, obrtnike i poduzetnike. To su činjenice. Sigurno neće svi OPG-i kroz ovo naći rješenje u svom poslovanju ali bit će ih dio, bit će dio koji će na taj način zaključiti kompletni proces od polja do potrošača i kontrolirati vrijednost robe u cijelosti. Danas imamo u velikim trgovačkim centrima supermarkete koji prodaju voće i povrće isključivo iz uvoza. To sam neki dan osobno primijetio odlazeći po špeceraj kako kažu ovdje u Zagrebu. Zašto to radimo u situaciji kada je ove godine primjerice rekordni uroda jabuka u Hrvatskoj kada su se te jabuke plaćale kunu ljudima, prva i druga klasa, dovodimo se u situaciju da poljoprivredni proizvođač ne može jednostavno kampanjski prodati svoj urod. Zato HNS pozdravlja svaki napor predlagatelja zakona da omogući lakše, jednostavnije, jeftinije poslovanje obrtnicima i poduzetnicima. tisuća kuna netko je to spomenuo je kazna koja se predviđa za najteže prekršaje zakona. Ono što također želim reći u ovoj raspravi, a što jest istina o hrvatskom gospodarstvu i poduzetništvu je da nismo imali do sada praksu jednakog metra za sve. Imali smo situacija u kojima su žute trake na malim dućanima. Kada smo imali situaciju da su žute trake na velikim prodajnim centrima? Kad? Da li netko zna? Možda ja osobno nisam primijetio takav slučaj pa je to moj propust. Bilo bi mi drago da me u replici netko od kolega upozna sa takvom situacijom u ovih 20 godina da je netko zatvorio veliki robni lanac. Pitanje gradacije prekršaja također u ovom zakonu jako dobra stvar o kojoj se razmišlja, ali isto tako je za razmisliti i pitanje o visini kazne za počinjeni prekršaj. Da li je praktično da li je realno, da li je logično, da li je pravedno i da li je održivo da netko za prekršaj tko radi dnevni promet od 3, 4 tisuća kuna plaća isti prekršaj kao i neki gospodarski subjekt koji radi dnevni promet u jednoj smjeni od 500 tisuća kuna? Takvome se isplati platiti Takvome se kaznu koja je jednaka za njega kao i za onog najmanjeg, najranjivijeg takvome se isplati platiti kaznu i kršiti zakon. to su stvari o kojima moramo razmišljati. Prodavanje po drukčijoj cijeni ne isticanje cijene u jednom malom obiteljskom dućanu na uglu koji radi 5, 6 tisuća kuna čitav dan da li ima minimalne marže, ne može ostvariti marže koje može ostvariti veliki centar. Njemu je kazna kobna a ovome nije ni odbojna. Kazne su stvar koja treba biti korektiv ponašanja, one ne služe za uništavanje i batinanje one služe za preodgoj i korigiranje ponašanja gospodarskih subjekata, obrtnika i najvećih. Da li smo tako do sada funkcionirali? Nismo. Stvar smo donijeli do apsurda i zato ovaj zakon koji ima u svom sadržaju elemente liberalizacije za male, otvaranja novih mogućnosti, smanjenja administrativnih zapreka, pojednostavljenja postupka, pojeftinjenja je za svaku pohvalu. I Klub Hrvatske narodne stranke će podržati ove izmjene i dopune zakona uz nadu da će Ministarstvo gospodarstva ovo o čemu sam koristivši ovu raspravu govorio za ovom govornicom sagledati i da ćemo se početi referirati na ono što je realno, što se stvarno događa ovom društvu, da ćemo početi promišljati kako gospodarstvenicima dati motiva, vratiti povjerenje u politiku, u njenu odgovornost, racionalnost, promišljenost i dobru namjeru. Dame i gospodo ne doživljavaju nas ljudi više tako, ljudi nas doživljavaju kao one koji kreiraju batinu, dajmo malo da se ta percepcija promijeni pa da nas počnu obrtnici i oni koji rade, oni koji su dovoljno hrabri i energični da rade u ovim vremenima dajmo im šancu da nas počnu doživljavati kao Hvala vam lijepo gospođo potpredsjednice Hrvatskoga sabora. Uvaženi kolega Baranović, kao prvo htjela bih reći da nažalost ovaj zakon neće ništa riješiti, one krucijalne probleme u Hrvatskoj a to je s ovim zakonom ćemo, nećemo riješiti ništa a ponajmanje kupovnu moć građana. A upravo zbog toga je kao ovaj Zakon o trgovini rađen. Rekli ste na početku svog izlaganja da je trgovina u Hrvatskoj tercijarna djelatnost. Nažalost moram reći nije nego primarna a nažalost to je istina a trebalo bi biti obrnuto, trebala bi biti proizvodnja primarna a nakon dobro osmišljene proizvodnje tada bi radnici imali plaću, seljaci bi imali prihod i onda bi se ta trgovina mogla odvijati pod posebnim, evo ga uvjetima, možda sa nekim olakšavajućim uvjetima. Vratila bih se jednako tako kada ste spomenuli rural, pa vidite problemi su užasno veliki mi nemamo uopće strategija nikakvih, nemamo evo, prvenstveno ću reći nemamo strategiju razvoja poljoprivrede. A da bismo bilo kakva sredstva iz Europske unije povukli mi moramo imati strategije, strategije u Hrvatskoj nema. Zašto? Zbog nesposobnosti. Zašto? To se morate zapitati vi jer ste sa vladajućima zašto 4 tisuće obrta zatvorenih, to dobro znate i malo ste determinirali. Zašto žute trake na obrtnicima, zašto FINA sjeda nekome tko je dužan 1000 kuna a netko tko je 13 milijuna kuna i prijatelj je eto FINA jednostavno zaboravi sjesti na njegove račune? Zašto? Pa to je pokvarenost ove vlasti. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Odgovor na repliku Petar Baranović. Sumrak kada govorimo o pokvarenosti, onda je vrlo pokvareno ovoj Vladi imputirati sve ono što je dobila kao gotov sustav, okoštao, okorjeo u onome svemu što se događalo poduzetnicima, obrtnicima, govorio sam u kontekstu 20 godina, bio sam toliko korektan da ne apostrofiram ničiju partikularnu odgovornost. Toliko korektan. Ali ako ćemo gledati matematički, znate ne idu vam baš srazmjeri u korist. S obzirom da su ti isti građani na njihovu veliku žalost dali vašoj opciji ovih svih godina puno više povjerenja nego drugima i to ih je koštalo. Šta se tiče tercijarne, primarne i sekundarne djelatnosti, koristio sam se stručnim terminima i klasifikacijom djelatnosti u te osnovne grupe, trgovina jest tercijarna djelatnost a proizvodnja ne može biti primarna. To je tako. A da li ijedan zakon, pojedini zakon može riješiti sve probleme koji su kompleksni, dugogodišnji, duboko ukorijenjeni. Nije realno. Znate, Biblija je jedna knjiga na koju se naslanja zapadna civilizacija ali nije riješila sve probleme. Pa kamoli će onda jedan zakon ili jedne izmjene i dopune zakona kakve je ovaj Sabor nažalost zbog dinamike života, promjene, okolnosti i teškoća u kojima živimo rješava mjesečno na desetke. lijepo, pa evo, ja bih se osvrnuo na izlaganje kolege Baranovića i naravno nije mi namjera uopće politički govoriti. Činjenica je i ono što sam rekao maloprije da upravo kaznene odredbe o kojima ste vi govorili nisu primjerene i nisu pogotovo primjerene za male proizvođače, za one ljude koji kaznenim odredbama činimo sve da ih zatvorimo i da nikada više ne budu u funkciji. To su pokazatelji prije svega u mojoj Požeško-slavonskoj županiji jer upravo govorim o stvarima koje su se događale. Kada sam i u prošlom vremenu govorio o represivnim mjerama porezne politike, govorim naravno i danas o tome. Jer zatvoriti jedan ugostiteljski objekt zbog ne znam manjka ili nekog slučajnoj neplaćanja mi smo ovim odredbama a to je 20 tisuća kuna uništili taj trgovački ili ugostiteljski objekt a svjedok sam da je jedan gospodin koji ima slučajno sedmero djece faktički mi smo uništili njegovu obitelj. Zašto takve represivne mjere? Zašto ne neke mjere koje su daleko lakše ili nisu toliko financijske prirode? Jer kao što sam rekao, mi smo sa takvom represivnom mjerom čovjeka uništili. On nema mogućnosti platit 20 000 kuna i uništili smo trajno njegovo poslovanje, a samim tim uništavamo i njegovu obitelj. On je preživljavao, tu nisu neki veliki prihodi u takvim mali trgovačkim obrtima ili ugostiteljskim radnjama, ali zamislite njegovih sedmero djece ovakvom politikom represivnih kažnjavanja nema mogućnosti za budućnost i pitanje je njihovog preživljavanja. Hvala lijepo. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Ali kolega, nitko nikoga ne tjera da krši zakon. Petar Baranović. **Baranović, Petar (HNS)** Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Kolega Lucić, sedmero djece nema nitko slučajno ali ostavimo to na stranu, naravno to je to je ozbiljna stvar. Ovo što ste vi rekli, upravo naznake ovim izmjenama i dopunama su naznake ugrađene da politika promišlja promijeniti pristup prema tim obrtnicima i srednjim poduzetnicima. Pa visoke kazne i batinanje obrtnika i poduzetnika se ne događaju ni u zadnja tri mjeseca ni u zadnje tri godine ni u zadnjih šest godina. One su relikt razmišljanja iz bivšeg sustava u kojem su poduzetnici i obrtnici klasni neprijatelji. To je tako i ostalo ukorijenjeno u mentalitetu naših ljudi. To je ostalo ukorijenjeno u mentalitetu naših ljudi. Iz obitelji sam koja je bila obrtnička u onom sustavu i sam sam s 19 godina otvorio obrt i znam kako to izgleda. I ja se slažem sa svima koji u ovoj raspravi podržavaju da kažnjavanje bude odgojno, da kažnjavanje korigira ponašanje poduzetnika i obrtnika, da ih navede da poštuju zakon i da u tome imamo jednak metar prema velikima i prema malima i da ne može inspektorat funkcionirat pragmatično. Aha, ovaj nema love na računu, u dugovima je, njemu nećemo ni ići, nemamo šta naplatiti. To je istina o funkcioniranju Državnog inspektorata u zadnjih 20 godina, a ovaj radi, muči se, pedantan je u poslu, plaća poreze, isplaćuje plaće, e njega ćemo satrat, ima 100 hiljada kuna na računu, ajmo mu obrijat 40, treba ispuniti mjesečnu kvotu. Nije funkcioniranje inspektorata rad na lopati u rudniku ugljena u kojem morate iskopat toliko i toliko tona nego je da postupa ispravno, pravično i u skladu sa zakonima, ciljajući svoju temeljnu svrhu, a to je da preodgaja, korigira, ispravlja,

To je samo znak ne Zakona o trgovini kojeg treba mijenjati nego jasne strategije, posebno u poljoprivredi. Tu jasnu strategiju trebat imat Ministarstvo poljoprivrede kad govorimo o pakirnicama, sortirnicama, hladnjačama, ali onda i u distributivnom kanalu. Jer kad naš proizvođač želi prodati svoju robu mora platiti reket da bi došao na policu, a kad tu robu i proda onda dobije ugovor kojim se plaća ne u 60 dana nego u 180 dana i to obično bude u kontra robi ili kompenzaciji. To su naši problemi. A i imamo i strane robe upravo u stranim trgovačkim lancima. Vi ste maloprije govorili o žutoj traci i kad je neki trgovački lanac zatvoren. Ja sam maloprije govorio o Puljanki koja je bila u jednom trenutku blokirana pa svoj promet nije uplaćivala na žiroračun. Tu ne treba žuta traka, tu treba lisice na ruke za prevaru upravo naših proizvođača kojima nije uplaćena roba. Odgovor na repliku, Petar Baranović. i ne možemo na krut način, kršeći temeljne postulate funkcioniranja zajedničkog europskog tržišta rješavat pitanje naših proizvođača. Ali ovakvim taktičkim potezima koji su dio strategije možemo otvarat našim ljudima mogućnost da rade jednostavnije i jeftinije, s više šansi, manje batinanja. Kad je u pitanju plaćanje, da i to pitanje ste dobro otvorili, otvarao sam ga prije nego što ste vi došli u ovaj saziv kao saborski zastupnik za ovom govornicom kad je u pitanju plaćanje poljoprivrednicima robe na veliko i to jest realni problem i očekujem od institucija ove države da kontroliraju koliko će se platiti fakture kad se bude sljedeći put dizalo žito, kad se sljedeći put bude dizao suncokret, kad se sljedeći put bude dizao kukuruz. Dužnost je države i institucija pravne države da jednak postupa u svim situacijama, a pitanje je, strategija poljoprivreda je pitanje opstanka ne samo nekih regija u Hrvatskoj nego je i pitanje opstanka nacionalnog gospodarstva. Nemojmo se zavaravat, čipovi nisu rezervirani za nas. i nisam se javio za repliku u onom dijelu gdje ste nas pozivali na repliku kad ste govorili o onim prekršajnim odredbama. I zapravo sam suglasan u većem dijelu i onome gdje ste govorili o nužnosti zaštite potrošača pa i i potrebi zaštite obrta, obrtnika i mislim da je to izuzetno važno naglasiti. Ali kad je ono bio Zakon o obrtu onda su obrtnici dali primjedbe na 9 strana koliko se ja sjećam, nijedna nije uvažena. A vidite, jedna Bavarska zemlja zna se u Njemačkoj koja ima takvu snagu da je obrtništvo jednostavno na prvom mjestu. Mislim da to je isto vrlo važno znati i biti. Ali u onom dijelu gdje se s vama ne slažem, da ste rekli da je poljoprivreda posljednjih 20 godina u silaznom trendu, u silaznom trendu, jednostavno, govorili ste ono ratno, postratno vrijeme. Ja želim reći, grafički govoreći, može biti … nekakve da kažem tako kretanja. Jer znamo, uvođenjem onih operativnih programa mnogi naši poljoprivrednici su podigli nasade, mnogi su naši unaprijedili govedarstvo, povećali proizvodnju i u tom smislu su se dogodili značajni iskoraci. Ali ovo što se dogodilo u posljednje dvije godine, ovo je ta silazna putanja, trend nezapamćen. I sad ove mjere sve o kojima se govori da će to pomoći od liberalizacije da OPG-i mogu da se kupuju evo jednostavno junice za proizvodnju mlijeka. To su palijativne mjere, a znate šta palijativa u medicini znači za umirućeg bolesnika. To je problem i bojim se kad se ta poljoprivreda jedanput slomi, kad se uništi to onda ni šest reanimatologa neće povratiti natrag. Hvala lijepo. Strategiju smo tribali imati u startu. Generalno gledajući trendove ima oscilacija ponekih, oscilacija kratkotrajnih u minulim vremenima, ali generalno gledajući mi gubimo tu bitku i potreban nam je preokret, potrebno nam je vraćanje optimizma i kreiranje novih mjera, novog pristupa ali ne samo u hrvatskoj politici nego i u promjeni mentaliteta i načina razmišljanja hrvatskog poljoprivrednika. Potrebno nam je sustavno mijenjanje. Spomenuli ste obrtnike. Ako dobro pamtite kad se glasalo o novom Zakonu o obrtu ja sam bija protiv. Dovoljno. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Kolega temeljna vrijednost ovog prijedloga zakona mislim da bi takvi trebali i biti svi, da ima jedan pravedniji odnos, pravedniji odnos prije svega prema onim malima. Puno ste o tome govorili, navodili i primjere, pogotovo istaknuvši upravo primjer ono što će olakšati ovim zakonom oni mali trgovci da im se neće zatvarati dućan ukoliko su napravili jednu manju pogrešku i adekvatno tome morati platiti prekršaj odnosno kaznu, ali ne utoliko da im ugrozi čitavo poslovanje. Postavljate ovdje jedno pitanje, mislim da se može i tome doskočiti, jer ono što učine mali takvi mali prekršaji koje čine veliki njima se često, to smo vidjeli različite situacije u praksi isplati više plaćati takve kazne nego postupiti sukladno zakonu. Međutim, mislim da bi i tome trebali doskočiti na način ukoliko to čini netko, pogotovo će se to odnositi na ove velike namjerno, dakle ne otklanja takvu jednu nepravilnost nego mu je radije i više mu je isplativo platiti manju kaznu, takvu malu kaznu. Ukoliko bi se to opetovalo, dakle u jednoj ukupnosti drastično tako ga kazniti, tako i na takav način stvoriti dojam odnosno poruku da su svi dužni poštivati zakon. I htjela bih vam još nešto reći. Mislim da se to odnosi na svih nas ovdje. Dakle, samo jedan zlonamjeran, nedobronamjeran čovjek može ovakvom prijedlogu dati primjedbe, može govoriti o tko zna kakvim drugim stvarima, a kad su bili u prilici, prilici, dakle takvim malima dolazili su nekoliko puta. Ništa im se nije opraštalo, dok onim miljenicima, dok ga vrve naši sudovi koji su mogli izdavati samo onda rješenja o obustavi jer su ih tužili tek onda kad je nastupila zastara. Hvala lijepa. Uvažena kolegice Antičević-Marinović, ja se slažem sa onim što ste kazali i još jednom apostrofiram da ovaj zakon, ove izmjene i dopune zakona neće riješiti sve nepravilnosti, sve nelogičnosti u funkcioniranju hrvatskog gospodarstva ni u sektoru Ali je početak, dobar je signal za svaku pohvalu. Njegove temeljne promjene su pozitivne i daju šansu da preokrenemo ono što se događalo zadnjih 20 godina, a to je gubitak povjerenja u politiku, u zdrav razum najodgovornijih ljudi u ovom društvu, onih koji nose najveći teret odgovornosti a to smo mi i izvršna vlast. isto tako moraju vratiti optimizam. Ako ljudima ne vratimo optimizam, ako ne vidu da počinjemo raditi suvisle stvari, pravične, konkretne koje im olakšavaju život, ako ne primijete da smo promijenili trend bez povratka, nade i povjerenja nećemo izaći iz ove krize. Zahvaljujem. Evo poštovani kolega osvrnuo bih se prvo na vašu primjedbu kako nema žutih traka dakle na ovim velikim centrima što bi možda impliciralo da su ti centri privilegirani ili na neki način bliski sa svim inspekcijama koje su nadležne za njihovu kontrolu ili pak sa vlastima koje kontroliraju te inspekcije. Mislim da je ta konstrukcija ipak na sreću prilično nevjerojatna. No, slažem se da bi se prekinule špekulacije javnosti o tome koje mogu biti sigurno prilično opasne bilo bi jako dobro da se i objave podaci da li je vršen inspekcijski nadzor velikih trgovačkih lanaca, u koliko navrata, te koje su bile utvrđene nepravilnosti i sankcije ako ih je bilo. Dalje bih se osvrnuo na vašu opservaciju kako nije najsretnije ili dobro rješenje da se plaćaju iste prekršajne kazne od strane gospodarskih subjekata bez obzira na njihovu ekonomsku snagu. Ta opservacija izaziva moje slaganje. U skandinavskim zemljama na primjer da se prekršaji plaćaju prema ekonomskoj snazi i fizičkih i pravnih osoba. Svakako je to model koji bi i mi morali Naravno imamo problem u odnosu na skandinavske zemlje što tamo nadležne institucije, prekršajni sudovi imaju puno bolje podatke o stvarnoj ekonomskoj snazi, dok kod nas su ti podaci vrlo često prikriveni i to je donekle možda rješivo da se i propiše čak i kaznena odgovornost što i je propisana kaznena odgovornost u nekim slučajevima za lažno svjedočenje o svojim primicima, o svojem dohotku, o svojoj ekonomskoj snazi. 20, 30 njih možda će se izvući ali ona jedna kojega se uhvati da daje lažne podatke treba stvarno primjereno i oštro i zakonski kazniti i mislim da je to onda put prema pravoj primjeni i ovakvih instituta. Hvala lijepo. Uvaženi kolega Pandek, drago mi je da se slažete dobrim dijelom s mojom raspravom. A o odnosu politike na svim razinama spram velikih i malih referirat ću se na jednu konkretnu situaciju iz moje političke karijere dosadašnje koja se tiče funkcioniranja grada Šibenika i trgovačkih centar. 2010.godine je donesena je uredba o najvišoj tarifi za komunalni doprinos pri gradnji objekata u RH i tad je propisano da najveća suma može biti 135 kuna po metru kubnom. Tad smo moj kolega i ja dobili zadatak od gradonačelnika s obzirom da smo imali jednu tarifu od 150 m uskladimo akte grada i naišli smo na sljedeću situaciju. Građanima se naplaćivalo 150 kuna po metru kubnom a trgovačkim centrima 45. i mi smo to promijenili, Bogu hvala. Njima smo digli na maksimum a građanima smo smanjili na privremenu mjeru. Znate koja je konzekvenca bila, u našem mandatu se otvorilo najviše trgovačkih centara u gradu Šibeniku jer ono koliko mogu danas u trgovini i koliko su minuli godina po dosadašnjim kondicijama trgovački centri zarađivali. Nije apsolutno problem njima platiti. Veliki su se pobrinuli za sebe. Prema njima moramo biti korektni, moramo zakone slagati sukladno Ustavu, pozitivnoj praksi europskog prostora ali ono nad čim se moramo duboko zamisliti u hrvatskoj politici kako spasiti čovjeka i male u životu i u gospodarstvu. Zahvaljujem se. Kolega Baranović ja dijelim vaš entuzijazam kada vi očekujete da će se ovim zakonskim prijedlogom poboljšati prije svega položaj OPG-a, možda je to formalno pravno i nomotehnički dobro urađen zakonski prijedlog. Međutim, suština stvari kaže da OPG-i se danas nalaze kao što su kolege rekli u vrlo teškoj situaciji. Naime, dok god veliki mega marketi uvoze i zadnju čačkalicu, dotle nema sreće za OPG. Dok god OPG-i moraju platiti visoku cijenu da bi sa svojim proizvodom došao na policu, malo atraktivniju policu jer nije svejedno na kojoj polici će mu biti proizvod dotle nema sreće za OPG. Mlijeko se spominjalo, dakle nije zdravo mlijeko ono koje ne kupuje seljak koji ima, koji kupuje hranu od otkupljivača mlijeka ima zdravo mlijeko a onaj koji to ne radi, koji ima svoju hranu to ima bolesno mlijeko. Dakle, to je nekakva loša logika i to ovaj zakon izmijeniti neće. Druga stvar, kad smo govorili o kaznama, dok god se kažnjavaju oni mali koji pokušavaju preživiti, ako nemaš, ako nisi se prijavio za Zampu, platiš 50 hiljada kuna, ako te uhvate da nisi radio prijavio, onaj mali tranzitor prijavio Zampu. Ukoliko nekakvu svoju plaću koju ne možeš ovoga trenutka isplatiti pa je ne isplatiš jer nemaš promet pa je sebi ne isplatiš dva mjeseca, platiš kartu 20 hiljada kuna. Ukoliko sad vidimo da smo ovdje uveli nekakvo plaćanje od 30 hiljada kuna, kako očekujemo da taj mali trgovac u jednoj maloj sredini hrani sebe, da preživi, da hrani sebe i možda još tamo nekakvu djevojčicu koja prima kod njega 1800 kuna plaće. Dakle to je nemoguća stvar. Isto tako se postavlja formalno pravno i pitanje, karakter ove uplate novčane. Ona u svakom slučaju nije kazna. Ona nije ni prekršajna ni ni kaznena sankcija. Ona je nešto što je izmišljeno, to što je bilo do sad napisano i predviđen zakon ne znači da je bilo dobro i o tome mora razmisliti. Ta kazna uvaženi kolega od 30, odnosno uplata od 30 tisuća kuna koliko je meni poznato je relikt dosadašnji u zakonu. Nije novi izum, o njoj se da razgovarati. Slažem se s vama i to sam u svom izlaganju u ime Kluba HNS-a i istaknuo da visina kazni za pojedine prekršaje mora biti primjerena težini prekršaja i realnoj posljedici po onoga tko je počinio prekršaj, da li ga ona tangira ili ne ga ne tangira. Nije ista stvar da li će 5 tisuća kuna i 50 tisuća kuna platiti mali obrtnik ili ćete 50 tisuća kuna staviti velikom centru i jednako tako 5 tisuća kuna. Malog obrtnika boli 5 tisuća kuna, 5 tisuća kuna veliki centar koji radi milijunske dnevne in kase apsolutno oni to niti ne primjećuju, niti ne primjećuju a kamoli da bi korigirali svoje ponašanje i u tom djelu ste u pravu. A što se tiče OPG-a činjenica je da je ovo jedan korak na putu od puno koraka i da on daje šansu jednom djelu vlasnika i nositelja proizvodnje u OPG-ima da promijene svoju poslovnu politiku, da možda ne razmišljaju da na maloj površini se bave nisko profitnim, nisko vrijednim kulturama nego da s obzirom na šansu koja im se pruža da mogu dorađujući ili u svježem stanju prodavati svoje proizvode posebice voće i povrće da mijenjaju poslovnu politiku i da zaokruže i da drže pod kontrolom ciklus od momenta kad su na svojoj njivi do trenutka kad naplaćuju konačnome kupcu. Oni iz mog iskustva u ribarstvu koji su u ovih 20 godina jednako kao i ja sami kontrolirali kompletni u obiteljskom poslu, kompletni proces, ti su opstali. Oni koji su davali veletrgovcima na jednu vagu te sunce nikad ugrijalo nije, to je činjenica i to nećemo jednim izmjenama i dopunama zakona promijeniti ali moramo početi mijenjati pristup i generalnu politiku. Zahvaljujem. Evo kolega Baranović, potpisujem sve što ste rekli i podcrtavam da je izuzetno opasno ovo nejednako postupanje između malih i velikih, podobnih i nepodobnih i da bi konačno tome evo trebalo stati na kraj ali voljela bih da jedan problem riješimo do kraja a to je ovih 30 tisuća Vi ste rekli da je to najviša kazna, nije. U ovom zakonu najviša kazna je 300 tisuća kuna barem koliko ja iščitavam a ovih 30 tisuća kuna oko kojeg se cijelo vrijeme sporimo, ja bi to jednostavnim rječnikom nazvala reketom. Dakle, to jeste bilo u dosadašnjem zakonu i upravo sada kada imamo ove izmjene Zakona bilo bi dobro da tu odredbu brišemo. Dakle, ukoliko ja prodajem cigarete osobama mlađim od 18 godina, ovaj zakon mi propisuje prekršajnu kaznu za pravnu osobu od 5-300 tisuća za fizičku osobu, obrtnika od 4-70 tisuća. Dakle Inspektorat će me kazniti zato što prodajem cigarete osobama mlađim od 18 godina, ali mi isti taj inspektorat, odnosno moja država daje mogućnost da uplatim 30 tisuća kao mali obrtnik u roku od 8 dana i ukoliko donesem potvrdu da sam tih 30 tisuća kuna uplatila, oni mi neće zatvoriti obrt. E to je problem ovog zakona. Dakle država me ucjenjuje da će mi zatvoriti obrt ukoliko ne platim reket i slobodno ću reket državi 30 tisuća kuna jer meni se oprašta prekršaj, ja i dalje jesam obveznik ovih prekršajnih odredbi. Dakle, plaćam 30 tisuća da mogu raditi nesmetano i onda još plaćam zavisno od toga koliko mi u ovoj granici budu odredili. Zato predlažem da se ova odredba o 30 tisuća kuna briše. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Uvažena kolegice Tireli, mislim da vi mene niste dobro slušali. Ja u nijednom momentu u svom izlaganju nisam tvrdio da je 30 tisuća kuna najviša kazna propisana ovim zakonom. To ja izrekao nisam, ali je li to vama bilo potrebno da vi koncipirate svoju raspravu pa da stvari postavite tako, u to baš sada ne bih ulazio, ali mi je drago da se u svemu ostalome slažete sa mnom. To kada se laburista slaže tako dominantno sa mnom, to su rijetki dani i meni osobno su srcu jako mili. Hvala lijepa. Kolega Baranoviću, postoje poduzetnici i ljudi u Hrvatskoj koji poštuju propise i vode brigu o tome da plaćaju sve svoje obveze prema državi, ali postoji u Hrvatskoj razvijena i vrlo visoka kultura varanja i potrošača, međutim i države. U takvim uvjetima vrlo je teško postići pravu mjeru koja će omogućiti poštivanje propisa, a istovremeno kažnjavanje onih koji ne rade svoj posao kako treba. Tu mjeru svakako nije jednostavno naći. Ovaj zakon uvažava trenutak u kojem se nalazimo ide u prilog poduzetnika trgovaca, omogućava lakše poslovanje, smanjuje kazne, ublažava neke uvjete poslovanja, ali taj zakon naravno ne može sam sve. Kako će se ovaj zakon provoditi, to ovisi o inspekciji. Ne može inspekcija biti ona koja ne kažnjava velike, kažnjava male, koja ne kažnjava one koji se odupiru, koji su osorni, a kažnjava one koji su pokorni, ta inspekcija ne može biti dobra inspekcija prema tome na njoj će biti u velikoj mjeri odgovornost ukoliko će ovaj dobar zakonski prijedlog dati rezultate. No ta kultura varanja o kojoj sam govorio kolega Baranoviću, ona počiva na onome što smo danas ovdje vidjeli, a to je zauzimanje nekih kolega zastupnika da se ne poštuju zakoni ove zemlje. Dakle zastupnici koji donose neke zakone a plediraju za njihovo nepoštivanje su temelj kulture varanja u ovoj RH. da smo kulturu varanja u ovom društvu zadnjih 20 godina stavili na pijedestal. U tome i je ključni problem funkcioniranja ove države i nitko se razuman neće pa tako nisam ni ja govoreći u ime kluba HNS-a, neće se zalagati, ne može se založiti za nepoštivanje zakona, ali za realan pristup, za pravednost, za raciju u postupanju, u kreiranju zakona pa i u postupanju represivnih institucija kao što je Inspektorat, za to apsolutno da. S obzirom na dugogodišnji staž u privatnom poduzetništvu i činjenicu da i danas se krećemo u privatnom životu u miljeu tih ljudi, odgovorno tvrdim i to ljudi koji znaju taj sektor, znaju da je to notorna istina, da smo u mnogim slučajevima imali praksu da se gleda tko ima i da se Inspektorat koristi kao način za punjenje proračuna, da se odlazi kažnjavati ljude koji redovito isplaćuju plaće i da redoviti uplaćuju poreze i doprinose, koji rade ozbiljan posao, da bi im se skinulo s računa 30, 50 ili 100. Realna je istina o Državnom inspektoratu da je u pojedinim momentima radio na normu kao rudar u rudniku ugljena. Morao je toliko naplatiti. A s druge strane je notorna istina u hrvatskoj politici i društvu da je idolom poklonstvo prema velikima doseglo već granice ludila i racionalnog ponašanja. Činjenica je da se velike u ovom društvu ne kažnjava za njihove prekršaje zakona, nitko se ne zalaže da se velike proganja. Oni su danas okosnica hrvatskog gospodarstva, bitni su i kad posluju po zakonima treba im omogućiti najnormalniji rad. Kolega Baranović, riječi i vas i vašeg kluba o kulturi varanja. Ova država i ova Vlada, prevara je stoljeća da je Planom 21 prevarila ovaj narod, toliko o kulturi varanja. Dakle Planom 21 je u stoljeću 21. prevaren ovaj narod maksimalno. A o tome da je trgovina tercijarna djelatnost kako ste to govorili, pa nekada je i turizam bio sekundarna ili tercijarna djelatnost, bilo je usputno ono, ajde negdje radiš, u Aluminiju Šibenik ili ne znam ni ja gdje pa još usput izdaješ i sobe i to je bila sekundarna djelatnost. Danas su sve oči uprte u turističku sezonu u RH, danas je turizam, kažu strateški, i reindustrijalizacija i poljoprivreda danas su primarni cilj RH. Ali turizam prije svega, već prilično razvijen, dobar, pokazuje rezultate oporavka u odnosu na prijeratne godine, znamo koliki je bio promet prije rata, a koliki je danas. Izrekli ste i čudnu

velika školarina, ali za male za one obrte za onih 4 tisuće koji su zatvoreni za OPG-e tih 30 tisuća kuna je vrlo, vrlo skupa i visoka školarina i trebalo bi napraviti distinkciju, trebalo bi napraviti nekakvu razliku, diferencijaciju između tih malih

je nešto što će građani prosuđivati kada dođu sljedeći parlamentarni izbori. U iduće dvije godine će se vidjeti da li smo ili nismo djelomično ili potpuno ga ispunili i u kojoj mjeri smo eventualno izigrali povjerenje građana. jako je neoprezno s vaše pozicije koristiti termin prevara s obzirom da se nekim prevarama konkretno bavi DORH pa nema smisla da se podsjećamo o kojim se prevarama mikrolokacijski radi. Hvala lijepo.